Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Molim vas, pre svega, da minutom ćutanja odamo poštu preminulom predsedniku poslaničke grupe PUPS „Tri P“, narodnom poslaniku Đuri Periću.Na

osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 80 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 97 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodni poslanik Justina Pupin Košćal.Uvaženi Košćal.Uvaženi narodni poslanici, nastavljamo rad i prelazimo na zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 2. i 3. dnevnog

Maja Madžužić Puzić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Milan Čuljković iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o Zaštitniku građana, koji je podnela Vlada i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja, koji je podnela

Hvala, predsedavajući.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani i građanke, svaki dolazak u Narodnu skupštinu za mene kao članicu Vlade predstavlja izuzetnu čast, a kao nekadašnju narodnu poslanicu i posebno zadovoljstvo.Međutim, ovu priliku smatram posebnom jer sam u prilici da vas danas upoznam sa dva izuzetno važna zakonska predloga na kojima je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na čijem sam čelu, radilo intenzivno, posvećeno, sa posebnom pažnjom, punih devet meseci.Pre nego što nastavim da govorim o ova dva zakona, želim danas da svima koji obeležavaju Svetu Petku poželim srećnu slavu, naravno, posebno članovima SNS koji danas obeležavamo to u svim gradskim, opštinskim i mesnim odborima stranke, želeći zaista svima slogu, dobro zdravlje i jedinstvo. To su vrednosti koje su nam potrebne u svakom vremenu, posebno danas kada se mnogo toga naslonilo na naša leđa.Da se vratimo razlog razlog zbog čega smo danas ovde. Institucija Zaštitnika građana i institucija Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, svaka ponaosob, predstavljaju jedan od nekoliko najvažnijih stubova na kojima počivaju naše društvo i država. Zato je naše ministarstvo, svesno neprocenjivog značaja ove dve institucije, pristupilo, odnosno nastavilo prethodno započet rad na izradi zakona, čiji je osnovni cilj unapređenje njihovog funkcionisanja, odnosno ostvarivanja društvenih uloga koje su im poverene.Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, započevši svoj rad na ovim zakonima, nije, dakle, krenulo od praznog papira. Rad na njima iniciran je još 2016. u skladu sa tada važećim akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23, u okviru procesa pristupanja Republike Srbije tako da smo pre tačno godinu dana zatekli i preuzeli značajne polazne osnove koje su bile koristan putokaz u daljem radu na donošenju ova dva zakona.Nesporna je činjenica da će rešenja u ovim zakonima bitno uticati na život i ostvarivanje prava praktično svih naših građana. Zato se Ministarstvo potrudilo da uzme u obzir što veći broj mišljenja i stavova kako građana, tako i zainteresovanih organizacija civilnog društva. Ja koristim ovu priliku da se iskreno zahvalim svima onima koji su davali predloge za unapređenje stanja u oblastima na koje ovi zakoni imaju uticaja.Posebno uticaja.Posebno sam zahvalna samim institucijama Zaštitnika građana i Poverenika, a pre svega njihovim rukovodiocima, gospodinu Marinoviću i gospodinu Pašaliću, što su se odazvali našem pozivu i aktivno se uključili u rad na izradi zakonskih tekstova koji su pred nama i zaista dali veliki doprinos kvalitetu predloženih predloženih zakonskih rešenja.Takođe, posebno bih istakla da je u pripremi zakonskih akata koja su danas pred vama ostvarena tesna saradnja sa SIGMA ekspertima koji su dali pozitivnu ocenu pripremljenih zakonskih akata, te istakli da ovako koncipirani predlozi zakona ispunjavaju međunarodne standarde u pogledu uređivanja položaja nezavisnih državnih organa sa ombudsmanskim elementima.Na ovom mestu naročito želim da ukažem na činjenicu da su pojedini predlozi ne samo uzeti u obzir, već da su u potpunosti inkorporirani u zakonski tekst, poput pitanja uređenja položaja zamenika Zaštitnika građana ili odnosa Zaštitnika građana i Narodne skupštine prilikom podnošenja, odnosno donošenja opšteg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Zaštitnika građana.Pored navedenog, brisana je i odredba o zabrani davanja izjava političke prirode, koja je u postojeći zakonski tekst uvedena izmenama i dopunama zakona daleke 2007.Takođe, želim da naglasim da smo se prilikom izrade zakonskih akata koja su danas pred vama rukovodili, i to je zaista važno, tzv. venecijanskim principima zaštite i unapređenja institucije Ombudsmana, kao i Konvencijom Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima, poznatijom kao Tromso konvencija, čiji je potpisnik i Republika Srbija. Naravno, i načela javne uprave Evropske komisije su bila ta kojima smo se rukovodili pišući ovaj dokument.Nakon ovih uvodnih napomena, želim da vas upoznam i sa ključnim aspektima predloženih zakona. U pogledu novog Zakona o Zaštitniku građana, htela bih da dam jedan kratak istorijski osvrt na zakonodavnu aktivnost vezano za ovu instituciju. Naime, Republika Srbija 2005. godine opredelila se za uspostavljanje ombudsmanskih institucija opšteg tipa, odnosno za instituciju koja kontroliše rad uprave u svim upravnim oblastima, a ne dakle za osnivanje tzv. specijalizovanih ombudsmana.Zakon o Zaštitniku građana donet je 16. septembra 2005. da bi ta institucija 2006. našla svoje mesto i u važećem Ustavu Republike Srbije, nakon čega su naredne 2007. u zakonu bile izvršene izmene i dopune manjeg obima i opsega. U narednom periodu jednom drugom zakonskom intervencijom iz 2011. godine Republika Srbija instituciju Zaštitnika građana je odredila da obavlja poslove nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.U međuvremenu, u proteklih desetak godina na potrebu unapređenja pravnog okvira koji uređuje položaj nadležnosti i ovlašćenja Zaštitnika građana, ukazivao je i sam Zaštitnik građana u svojim redovnim godišnjim izveštajima Narodnoj skupštini, predstavnici civilnog društva, kao i Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima o napretku Republike Srbije.U pripremi i ovog zakona, svakako smo imali u vidu sve primedbe i predloge koji su se mogli čuti u dosadašnjoj praksi, a kao što sam već napomenula polazeći od postojećih, odnosno ranije pripremljenih normativnih inicijativa za unapređenje pravnog okvira Zaštitnika građana koje je moje ministarstvo preuzelo, te sagledavši najbolju uporedno pravnu praksu i naravno krećući se u okviru osobenosti našeg ustavno-pravnog okvira i političkog sistema, zaista smo nastojali da u ovom trenutku uvedemo najbolja moguća i najprihvatljivija rešenja. To verujte nije bio lak posao u ovih devet meseci.Smatram da ključne novine u odnosu na postojeći zakon treba posmatrati kroz tri aspekta. Prvi aspekt čine nova zakonom poverena ovlašćenja Zaštitnika građana. Drugi aspekt odnosi se na unapređenje statusne funkcionalne i finansijsko-budžetske nezavisnosti Zaštitnika građana. Treći aspekt se odnosi na unapređenje efikasnosti i efektivnosti rada Zaštitnika građana.Što se tiče novih ovlašćenja, htela bih da napomenem da se Predlogom zakona Zaštitniku građana poveravaju poslovi nacionalnog, nezavisnog mehanizma za praćenje i sprovođenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao i poslovi nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima.

građana.Takođe, u pogledu propisivanja novih ovlašćenja Zaštitnika građana, htela bih da ukažem na jednu važnu razliku u odnosu na rešenje u postojećem zakonu. Naime, predloženim zakonom Zaštitnika građana ovlašćuje se da organu uprave, odnosno organu čiji rad kontroliše podnese inicijativu za izmenu ili dopunu zakona i drugih propisa i opštih akata, ako smatra da do povrede prava građana dolazi zbog tog nedostatka u propisima, kao i da inicira donošenje novih zakona, drugih propisa i opštih akata kada smatra da je to od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava građana.Pored Zaštitnik građana ovlašćen je da u postupku pripreme propisa daje mišljenje organu uprave, dakle organu čiji rad kontroliše na predloge zakona i drugih propisa ako se njima uređuju pitanja koja su od značaja za zaštitu prava građana. Za razliku od navedenog u postojećem zakonu ovako ovlašćenje Zaštitnik građana imao je isključivo prema Narodnoj skupštini i Vladi.Što se tiče unapređenja nezavisnosti institucije Zaštitnika građana, na ovaj aspekt bi se osvrnula iz nekoliko uglova. Prvo, nezavisnost Zaštitnika građana unapređena je postizanjem većeg stepena transparentnosti, kao i učešća javnosti u samom postupku izbora Zaštitnika građana. Razlika od dosadašnjeg zakonskog rešenja, novim zakonom propisano je da predsednik Narodne skupštine objavljuje javni poziv svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju zakonom propisane uslove da se prijave radi sticanja statusa kandidata za Zaštitnika građana.Isti princip predložen je i kada je u pitanju Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Poslaničke grupe i dalje će ostati ovlašćeni predlagači potencijalnog kandidata za Zaštitnika građana, što je rešenje koje se prvi put predlaže i za izbor Poverenika, pri čemu se u predlozima oba zakona uvodi obaveza poslaničke grupe da kao kandidata za Zaštitnika građana, odnosno Poverenika, predloži isključivo ono lice koje se nalazi na spisku prijavljenih kandidata koji je prethodno utvrdio i objavio nadležni odbor Narodne skupštine.Propisana skupštine.Propisana je obaveza nadležnog skupštinskog odbora da pre utvrđivanja predloga za izbor Zaštitnika građana i Poverenika obavi razgovor sa kandidatima i omogući im da iznesu svoje stavove o ulozi i načinu ostvarivanja funkcije ovih institucija.Predlozima zakona izričito je propisano da razgovori sa kandidatima moraju da budu javni, čime se u odnosu na postojeća rešenja garantuje veći stepen kontrole od strane javnosti.Drugo, nezavisnost Zaštitnika građana unapređuje se propisivanjem znatno dužeg mandata u odnosu na postojeće rešenje. Umesto petogodišnjeg mandata i prava reizbora, predviđeno je da mandat Zaštitnika građana bude osam godina, ali bez mogućnosti ponovnog izbora.Predloženo rešenje u skladu je sa tačkom 10. Venecijanskih principa o zaštiti i promovisanju institucije Ombudsmana, u kojoj se navodi da mandat ombudsmana treba da bude duži od mandata organa koji ga bira, da funkcija ombudsmana treba da se ograniči na jedan mandat, kao i da jedan mandatni period ne bi trebalo da bude ispod sedam godina. Kao što možete uočiti, mi smo nastojali da se u potpunosti krećemo u okviru zadatih smernica Venecijanskih principa.Hoću posebno da naglasim da znatno duže trajanje mandata Zaštitnika građana u odnosu na mandate ostalih državnih organa, a pre svega Narodne skupštine i Vlade, bez mogućnosti reizbora, stvara uslove za veći stepen funkcionalne nezavisnosti Zaštitnika građana.Treće, nezavisnost Zaštitnika unapređena je i propisivanjem da se Narodna skupština isključivo obaveštava o donošenju opšteg akta o organizaciji i sistematizaciji poslova stručne službe Zaštitnika građana, dok saglasnost Narodne skupštine na navedeni akt više neće biti potrebna.U odnosu na postojeći zakon, predloženim rešenjem onemogućava se bilo kakav vid opstrukcije kao što bi, na primer, bilo sprečavanje donošenja ovog za rad i funkcionisanje Zaštitnika građana izuzetno važnog opšteg akta.Četvrto, budžetsko-finansijska nezavisnost Zaštitnika građana je unapređena i propisivanjem da godišnja sredstva za rad Zaštitnika građana treba da budu dovoljna da omoguće njegovo delotvorno i efikasno ostvarivanje funkcije, kao i da se ne mogu smanjiti, izuzev ako se smanjenje sredstava za rad primenjuje i na druge korisnike budžetskih sredstava.Na ovaj način se, pored već postojećeg zakonskog načela dovoljnosti budžetskih sredstava za delotvorno i efikasno ostvarivanje funkcije Zaštitnika, za razliku od postojećeg zakona, uvodi i načelo zabrane smanjenja budžetskih sredstava, osim ako se sredstva smanjuju i drugim budžetskim korisnicima.Na ovom mestu želim da istaknem da smo se prilikom uobličavanja zakonskih odredaba koji uređuju postupak izbora Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti rukovodili potrebom jednoobraznog uređivanja postupka izbora ovih državnih organa koji se u parlamentarno-poslovničkoj terminologiji parlamentarno-poslovničkoj terminologiji označavaju kao nezavisni državni organi, u smislu člana 238a. Poslovnika Narodne skupštine. Iz tog razloga se predlažu ujednačena pravila za izbor Zaštitnika građana i Poverenika.Htela

a to jeste prioritet tokom mog mandata na mestu ministra državne uprave i lokalne samouprave.Ovom prilikom hoću da se osvrnem na jednu primedbu odnosno stav koji je istaknut od strane pojedinih predstavnika zainteresovane javnosti, uključujući tu i pojedine organe državne uprave, odnosi se na ovlašćenje poslaničkih grupa da nadležnim odborima predlažu kandidate za Zaštitnika građana odnosno Poverenika.Suštinsko obeležje ovog stava odnosi se na problematizovanje činjenice da su poslaničke grupe obrazovane po osnovu stranačke pripadnosti, te isticanju da se Zaštitnik građana stavlja u zavistan položaj u odnosu na političke stranke.Bez namere da na ovaj način otvaram bilo kakvu polemiku po ovom pitanju, želim da istaknem da se Ustavom jemči i priznaje uloga političkih stranaka u demokratskom oblikovanju političke volje građana, da su prema postojećim izbornim propisima ovlašćeni predlagači izbornih lista, pored ostalih, političke stranke i koalicije političkih stranaka, kao i da se prema Zakonu o Narodnoj skupštini u Narodnoj skupštini obrazuju poslaničke grupe iz reda narodnih poslanika. Stoga, bilo kakvo nezadovoljstvo postojećim političkim i izbornim sistemom, jer se ove primedbe suštinski odnose upravo na to, ne može biti rešeno Zakonom o Zaštitniku građana.U pogledu trećeg aspekta, odnosno unapređenje efikasnosti i efektivnosti rada Zaštitnika građana, želim da istaknem da smo u toku pripreme ovog zakona prihvatili inicijativu Zaštitnika građana o uređivanju postupka pred Zaštitnikom građana po pritužbama građana, kako bi se stvorili uslovi za njegovo efikasnije i efektivnije postupanje u vršenju kontrole uprave.Predlogom zakona uvode se skraćeni i ispitni postupak i propisuju rokovi za postupanje Zaštitnika građana. Na ovom mestu želim da naglasim posebno da bez obzira na to što se procesno-pravna terminologija i instituti u Predlogu zakona upodobljavaju u procesno-pravnoj terminologiji i institutima opšteg upravnog postupka, postupak kontrole koji vrši Zaštitnik građana i dalje ostaje specifičan, zakonom propisan postupak, tzv. vanpravne kontrole uprave.Predložena procesna terminologija i inovelirane odredbe o postupku, ne predstavljaju uspostavljanje nekog posebnog upravnog postupka, niti će predložena procesna pravila dovesti do subsidijarne promene pravila opšteg upravnog postupka.Dakle, Zaštitnik građana ne rešava o pravima obavezama građana, već utvrđuje činjenično stanje po pritužbi ili po sopstvenoj inicijativi, predlaže mere i iznosi preporuke organu uprave.

upozorava, ukazuje na nezakonitosti i nepravilnosti u radu i postupanju organa uprave.Prema tome, naše rešenje ne razlikuje se

tome, naše rešenje ne razlikuje se od drugih uporedno pravnih rešenja, naš Zaštitnik građana je tipična Ombudsmanska institucija, te je kao takav ovlašćen, da se obraća Narodnoj skupštini, koja ga je izabrala i koja odgovara za svoj rad.Ovlašćen je da se obraća Vladi, koja vrši nadzor nad radom državne uprave, ovlašćen je da se obraća drugim nadzornim organima, kao javnosti i te da svojim autoritetom i ličnim ugledom upozorava i ukazuje na rđavo postupanje organa uprave.Pomenute procesne intervencije i zakonom utvrđeni rokovi, imaju za svrhu da obezbede veću procesnu predvidivost postupanja Zaštitnika građana, u pojedinačnim slučajevima, što će koristiti samom zaštitniku, ali i obezbediti veći stepen procesne predvidivosti građanima kada se pritužbom obraćaju Zaštitniku građana.I kao zaključnu napomenu, u pogledu Predloga zakona o Zaštitniku građana, želim da istaknem sledeće. Smatram da smo novim zakonom zaista stvorili pravne uslove za unapređenje nezavisnosti i efikasnosti rada Zaštitnika građana, što je opšti cilj, koji je postavljen u akcionom planu za Poglavlje 23. i koji je takođe na ovakav način formulisan i u godišnjim izveštajima Evropske komisije, o napretku Republike Srbije.U nastavku ću govoriti o drugom Predlogu zakona. U pogledu Predloga o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, važno je istaći da je u vreme njegovog donošenja 2004. godine, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja smatran za jedan od najnaprednijih zakona u Evropi koji reguliše pitanje transparentnosti i otvorenosti rada organa javne vlasti, što potvrđuje najviša pozicija na listi organizacije za opšta prava na informisanost, koja procenjuje zakone o slobodi informacija širom sveta.Međutim, iako je u međuvremenu menjan 2007. 2009. i 2010. godine, pri čemu su izmene bile usmerene ka poboljšanju izvršenja odluka Poverenika i usklađivanju sa Ustavom, tek ovim današnjim Predlogom zakona vrše se neophodna usklađivanja sa zakonima koji su u međuvremenu doneti, a od značaja su za ostvarivanje prava javnosti da zna, kao što su Zakon o tajnosti podataka i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i usaglašavanja sa međunarodnim standardima, transparentnosti javne uprave, kao i proaktivnog objavljivanja informacija od javnog značaja, koji postaje standard u okviru EU.Sada bih vas zamolila da saslušate pažljivo ove ključne novine, koje zaista pokrivaju četiri aspekta kada je Poverenik za informacije od javnog značaja u pitanju. Novine koje smo doneli vidim kroz ova četiri aspekta, i nadam se da će to biti fokus u našoj raspravi.Pre svega, u delu proaktivnog objavljivanja informacija od strane organa vlasti na njihovim veb prezentacijama kroz unapređenje transparentnosti i povećan broj informacija koje upravo treba da sadrži informator o radu.Druga stvar, kroz proširenje kruga subjekata na koje se zakon odnosi.Treća stvar, unapređenje statusne i funkcionalne nezavisnosti Poverenika za informacije od javnog značaj.I kao četvrti, ne manje važan aspekt, to je sprečavanje zloupotrebe prava tražilaca informacija koji pokreću prekršajne postupke zbog prekršaja predviđenih zakonom bez prethodnog podnošenja žalbi Povereniku.Dakle,

to je poruka svim organima javne vlasti da uvažavajući princip proaktivne transparentnosti ne čekaju zahteve za pristup informacijama, već da sami unapred, javno objavljuju što više informacija o svom radu.Druga radu.Druga bitna stvar je da ne ignorišu zahteve koji im javnost podnosi, jer smo konstatovali da tzv. ćutanje uprave, jedan je od ključnih nedostataka u primeni važećih zakona.Davanjem ovlašćenja Povereniku da izdaje prekršajne nalog za ne postupanje po zahtevima, dovešće, kako očekujemo, do eliminisanja ove negativne i neželjene prakse velikog broja organa javne dakle, pravnog okvira, koji uređuje pristup informacijama od javnog značaja povećavamo transparentnost rada organa vlasti u Republici Srbiji, i to ću zaista ponoviti, veliki broj puta u toku dana, jer nekako, proaktivna transparentnost je simbol izmena ovog Zakona o Povereniku.Dakle, povećava se transparentnost rada organa vlasti u Republici Srbiji tako što se na kvalitetniji i precizniji način uređuje objavljivanje informatora o radu organa vlasti, odnosno, promoviše se omogućavanje pristupa informacijama na proaktivnoj osnovi. U važećem zakonu propisan sadržaj informatora ne odgovara u potpunosti vrstama informacija u pogledu kojih postoji najveće interesovanje javnosti.Nove izmene zakona u potpunosti će urediti ova pitanja na način kojim se postiže najveća efikasnost i transparentnost u postupku, te se predlaže obaveza ažuriranja u roku od 30 dana od trenutka nastanka promene podatka sadržanog u informatoru.Uvodi

Predlaže se uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema koji bi vodio i održavao Poverenik i putem kojeg bi se objavljivali svi informatori. Uspostavljanje ovakvog sistema za koji su, kako se navodi u Godišnjem izveštaju Poverenika za 2020. godinu već stvoreni odgovarajući uslovi, treba da dovede do većeg stepena transparentnosti i lakšeg praćenja sprovođenja zakonske obaveze organa vlasti da izrađuju informatore o svom radu.Predlogom izmene i dopuna zakona proširen je krug subjekata kojima se utvrđuje status organa vlasti koji su u obavezi da postupaju po zakoni i tu su uključene i određene kategorije fizičkih lica sa javnim ovlašćenjima poput javnih beležnika i javnih izvršitelja, zatim javna preduzeća, ustanove, organizacije i druga pravna lica koja su osnovana propisom ili odlukom organa Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i novina uključujući tu i gradske opštine, potom, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu, privredna društva koja su u većinskom vlasništvu ili pod upravljačkom kontrolom pomenutih privrednih društava, kao i druge organe vlasti na koje se zakon do sada nije odnosio.Trenutna odnosio.Trenutna definicija organa vlasti za potrebe primene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja relativno je široka. Postojala je potreba da se radi usklađivanja sa međunarodnim zahtevima, pre svega Tromso konvencijom koja promoviše transparentnost institucije države kao ključnu karakteristiku dobrog upravljanja proširi krug subjekata sa definicijom organa vlasti, polazeći pritom od realne situacije da postoje ili su ustanovljene i neke nove kategorije subjekta.Osim toga, aktuelni tekst zakona prilikom određivanja kruga lica koja se smatraju organom vlasti pravi dve kategorije takvih organa,

prava.Predlogom zakona dodatno je predviđeno da se u organe vlasti uz jedinice lokalne samouprave, to su opštine, gradovi i grad Beograd uvrste i organi gradskih opština, s obzirom na značaj i obim informacija kojima raspolažu da bi se rasteretile centralne gradske uprave i da bi se ubrzao proces o dobijanju informacija povodom podnetih zahteva.Posebno zahteva.Posebno se precizira i dosadašnja definicija pravnog lica koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ tako što se navodi da pod organe vlasti spadaju i javna preduzeća, ustanove, organizacije i druga pravna lica koja su osnovana propisom ili odlukom organa Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, uključujući tu, ponavljam opet i gradske opštine.Dakle, zakonom se precizira da u krug organa vlasti spadaju i privredna društva, u većinskom državnom vlasništvu, pod čime se podrazumeva većinsko vlasništvo bilo kog od ranije navedenih organa vlasti, pojedinačno ili u zbiru.Međutim, bitna novina u odnosu na dosadašnji zakon je proširenje kruga obveznika zakona na takozvane ćerke firme, odnosno privredna društva koja su u većinskom vlasništvu pomenutih privrednih društava osnovanih od strane organa vlasti, kao i na druga pravna lica koja su osnovana od strane svih navedenih privrednih društava.Osim ovoga, Predlogom zakona preciziramo i obim informacija koje treba da budu pružene, odnosno treba da ih pružaju ona pravna lica koja obavljaju neke delatnosti od opšteg interesa, imaju javna ovlašćenja ili koja su finansirana od strane organa vlasti.Predviđeno je da i takva pravna lica koja imaju svojstvo organa vlasti i obaveze izveštavanja u odnosu na one informacije koje se odnose na obavljanje javnog posla ili finansiranje iz javnog izvora, ali ne i za sve informacije koje su u njihovom posedu.Kako sam već prethodno navela, govoreći o novim rešenjima u Zakonu o Zaštitniku građana položaj Poverenika je na isti način unapređen postizanjem većeg stepena transparentnosti, učešće javnosti u postupku njegovog izbora, formulisanjem odredba na isti način kroz raspisivanje takođe javnog poziva od strane predsednika Narodne skupštine, kao i kroz obavezu nadležnog skupštinskog odbora da pre utvrđivanja predloga za izbor Poverenika obavi javni razgovor sa kandidatima, omogući im da iznesu svoje stavove u ulozi i načinu ostvarivanja dužnosti Poverenika.Predlog da se mandat Poverenika sa sadašnjih sedam produži na osam godina, kao i da se ograniči na jedan mandat, oslanja se na istovetna rešenja koja se predlažu po pitanju mandata Zaštitnika građana, a sve to u skladu sa venecijanskim principima imaju za cilj sprečavanje tzv. profesionalizacije vršenja dužnosti Poverenika.Takođe, prema godišnjim izveštajima Poverenika u primeni zakona sa aspekta ostvarivanja nadležnosti Poverenika, uočeno je da postoje teškoće u upravnim izvršenjima njegovih rešenja, kao i da je otežano sprovođenje njegovih ovlašćenja. Novo zakonsko rešenje daje operativnije ovlašćenje Povereniku da izrekne kazne zbog ne izvršenja njegovih, odnosno njenih odluka u zavisnosti ko bude na mestu Poverenika.Sa druge strane, dosadašnja primena zakona ukazala je i na mogućnost zloupotrebe prava od strane tražilaca informacija koji neretko pokreću prekršajne postupke zbog prekršaja predviđenih zakonom bez prethodnih podnošenja žalbi Povereniku.Imajući u vidu navedeno, bitne novine sadržane su u predloženom novom članu zakona koji se odnosi na obaveznost izvršenje rešenja Poverenika. Dakle, kao prvo, Povereniku se daje ovlašćenje za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka kada u žalbenim postupcima oceni da je učinjen prekršaj predviđen zakonom. Sa ovim rešenjem je povezana i odredba koja predviđa da se podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od strane tražioca informacije uslovljava prethodnim podnošenjem žalbe Povereniku, odnosno pokretanjem upravnog spora pred Upravnim sudom kada žalba Povereniku nije dopuštena.Na ovaj način želimo da otklonimo mogućnost zloupotrebe prava koju pruža trenutno važeći zakon koji je podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka razdvojio od žalbenog postupka što u praksi dovodi do velikog broja ovih zahteva podnetih od strane tražilaca informacija i to preko advokata bez prethodno izjavljenog pravnog sredstva protiv odluke, odnosno postupanja organa vlasti.Ovakvo vlasti.Ovakvo postupanje, odnosno ne izjavljivanje žalbe Povereniku, uz podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, daje osnova za zaključak da to podnošenje zahteva za pristup informaciji nije imalo za svrhu dobijanje informacije, već da je predstavljalo samo sredstvo usmereno ka ostvarivanju prava na naknadu advokatskih usluga u postupku pred Prekršajnim sudom što predstavlja klasičan primer zloupotrebe prava.Nema sumnje da put ka dobijanju tražene, odnosno potrebne informacije u slučaju kada organ vlasti odbija da omogući pristup, vodi preko postupka pred Poverenikom, odnosno Upravnim sudom, a ne preko prekršajnih postupaka. Te se stoga predlaže rešenje da se sa pokretanjem prekršajnog postupka sačeka dok se ne okončaju odgovarajući drugostepeni postupci.Nakon više usaglašavanja sa zahtevima Evropske komisije koji su izneti u pisanim primedbama dostavljenim od strane „Sigme“, kao i na sastancima koje su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održali sa ekspertima ove organizacije u prethodnih devet meseci i bili su nam izuzetno značajni, istakla bih da su predlozi koji su se odnosili na unapređenje transparentnosti rada, naročito kod formulisanja obaveznih podataka koje treba da sadrže informator o radu organa vlati, većim delom usvojeni što je i pohvaljeno u poslednjem izveštaju Evropske komisije dostavljenom 5. oktobra ove godine, kojim su dobijeni pozitivni komentari na izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Donošenjem predloženih izmena, odnosno dopuna, transparentnost u radu organa vlasti je promovisana kao glavni i primarni oblik obezbeđivanja prava na informaciju kroz, ponavljam, projektivno objavljivanje svih važnih informacija o radu organa vlasti i naravno efikasno i odgovorno postupanje organa vlasti po zahtevima tražilaca u skladu sa zakonom.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, bilo je zaista zadovoljstvo da u visokom domu danas predstavim ova dva izuzetno važna zakonska predloga, za koje odgovorno mogu da tvrdim da su od suštinskog značaja za ostvarivanje principa dobre uprave, uprave koja treba da postane servis građana i privrede, a manje regulator, uprave u koju građani uprave u koju građani imaju poverenja u pogledu nepristrasnog, profesionalnog obavljanja javnih poslova i u kojoj su uspostavljeni efikasni sistemi nadzora i praćenja rada i postupanja, što je inače jedan od osnovnih ciljeva nove Strategije javne uprave za period od 2021. do 2030. godine, koju smo uneli u prvoj polovini ove godine. Zapravo, Strategija je doneta u prvoj polovini ove godine. Razmišljam, to je nekih 25 minuta kako govorim, normalno je da se omakne greška u govoru.Suština govoru.Suština je da su ovi predlozi zakona zaista na ponos Republici Srbiji kada je u pitanju proces evropskih integracija, odnosno usklađivanja zakonskih akata.Unapređenjem pravnog okvira koji uređuje instituciju Zaštitnika građana i slobodan pristup informacijama od javnog značaja, želimo da damo doprinos unapređenju odgovornosti i transparentnosti rada državne uprave.Ja sam uverena da ćemo rešenjima koja sadrže zakoni koji su danas pred vama u tome i uspeti.Vama hvala na pažnji. Zaista sam sa saradnicima, ne samo koji su tu, nego koji danas detaljno prate i u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave tok naše rasprave i kasnije u pojedinostima kada budemo razmatrali ove zakone, mi smo vam na raspolaganju. Nadam se da će i javnost uzeti svoje učešće. Očekujem svakako i vrlo kritički konstruktivno kritički doprinos medija, koji treba da nam pomognu da ova dva predloga zakona zaista pokažu da je Republika Srbija demokratično društvo, čiji su zakonski akti u procesu evropskih integracija nešto što jeste ponos zemalja u regionu i to mi danas treba da pokažemo, i narednih dana, jer Narodna skupština Republike Srbije je jedino mesto gde treba i gde će i u buduće da budu definisani akti koji će svuda i na svakom mestu svakom građaninu Republike Srbije garantovati sva ustavna prava. Hvala vam.

Hvala.Uvažena gospođo Obradović sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali smo predloge koji su danas pred nama i ocenili da jesu u skladu sa Ustavom Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa će danas narodni poslanici imati priliku da o njima diskutuju.Kada govorimo o Zakonu o Zaštitniku građana i o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, svakako moramo imati u vidu Strategiju reforme javne uprave koja je doneta za period od 2021. do 2030. godine, koju je Vlada usvojila upravo na predlog Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a naravno, onda možemo da govorimo i o unapređenju zakonodavnog okvira koji će doprineti i unapređenju odgovornosti odgovornosti državne uprave i transparentnosti njenog rada.Govoriću sa aspekta Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ono što je zanimljivo u ovom predlogu koji se pred nama nalazi jesu nova zakonska rešenja koja propisuju izbor Zaštitnika građana, s obzirom na to da je odbor koji je nadležan za izbor Zaštitnika građana upravo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Dobro je što će predsednik Narodne skupštine objavljivati javni poziv svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju zakonom propisane uslove da se prijave radi sticanja statusa kandidata. Naravno, poslaničke grupe će predlagati kandidate resornom odboru i kao ovlašćeni predlagači moći će kao kandidata za Zaštitnika građana, odnosno Poverenika predložiti isključivo lice koje se nalazi na spisku kandidata koji je prethodno utvrdio nadležni odbor.Na ovaj način garantuje se veća transparentnost postupka izbora Zaštitnika građana i Poverenika i, naravno, obezbeđuje se viši stepen kontrole od strane javnosti.Takođe, zanimljiva su rešenja koja predviđaju duži mandat Zaštitnika građana i poverenika. Kada ste pomenuli Venecijanske principe o zaštiti i promovisanju institucije Ombudsmana, tamo se navodi da mandat Ombudsmana treba da bude duži od mandata organa koji ga bira, da funkcija treba da se ograniči na jedan mandat, kao i da jedan mandatni period ne bi trebalo da traje kraće od sedam godina. Ja mislim da su ova rešenja dobra i da ćemo ova rešenja moći da implementiramo i da uklopimo u zakonodavni okvir, onakav kakav postoji u Republici Srbiji.Kada smo kod tih Venecijanskih principa, želim da kažem i da u razgovorima sa predstavnicima Venecijanske komisije u postupku promene Ustava jesam zaista uočila koliki značaj oni pridaju instituciji Ombudsmana u zemljama EU. Konkretno, tokom ustavnih promena videla sam da oni prosto podrazumevaju njihovo učešće prilikom izbora, recimo, članova VSS, ukoliko to ukoliko to ne bude uspela da učini Skupština dvotrećinskom većinom.Dakle, hoću da kažem da postoje pravila koja ćemo mi implementirati i na najbolji način uklopiti u naše zakonodavstvo, jer smo sa jedne strane potpuno posvećeni procesu čiji će krajnji rezultat biti punopravno članstvo naše zemlje u EU.Ono što je važnije možda, da se danas kaže, za građane Srbije jeste da ćemo mi na taj način obezbediti građanima Srbije dobru upravu koja je okrenuta njihovim potrebama, koja im je približena, koja će stručno i efikasno odgovarati na njihove zahteve, naravno, postupati po zakonu u skladu sa svojim ovlašćenjima, ali i poštovati prava i dostojanstvo građana Srbije.To je ono što je najvažnije i što smatram da će biti očekivani pozitivni efekti od primene predloga, odnosno zakona zakona sutradan kada ih budemo izglasali, u praksi. Tako da ja na kraju pozivam koleginice i kolege narodne poslanike da ove predloge u danu za glasanje i podržimo. Hvala.

Imajući u vidu da jačanje nezavisnih državnih institucija doprinosi jednoj efikasnoj zaštiti ljudskih i manjinskih prava, Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova je sa posebnom pažnjom, a moram reći ministarka i sa zadovoljstvom, obzirom da je reč o odličnom zakonu, razmatrao ovaj zakon.Svakako da Zaštitnik građana u našem pravnom sistemu ima značajno i posebno mesto. Institucija Ombudsmana je spona između vlasti i građana i nekad je ne samo prva, nego i poslednja mera koju građanin može učiniti učiniti da bi se rešila neka nepravda. U tom smislu, predlaganje ovog novog zakona o Zaštitniku građana, koje je resorno ministarstvo, a i naša Vlada, sprovela i sprovodi, je samo nastavak jedne politike koja ima za cilj jačanje odgovornosti i efikasnosti javne uprave.Mi smo ove godine bili u prilici da usvojimo dva izuzetno bitna zakona iz oblasti ljudskih prava. To su Zakon o Zakon o rodnoj ravnopravnosti i, sa druge strane, izmene i dopune Zakona o borbi protiv diskriminacije. Ovo što danas radimo, što imamo ovaj zakon pred nama ukazuje da postoji jedna intencija Vlade da se zaista učvrste mehanizmi koji štite ljudska prava i osnovna prava, pa i manjinska prava naših građana.Obraćanjem Zaštitniku građana mogu da imaju mogućnost da u postupku, koji ih ne izlaže nikakvim troškovima, dobiju stručnu pravnu pomoć. Takođe, oni dobijaju efikasnu zaštitu, iako to ne podrazumeva pravno obavezujuću odluku, ipak najčešće dovodi do ispravljanja grešaka u nezakonitosti rada javne uprave.Međutim, danas u svetu institucija Ombudsmana ne služi samo da kontroliše rad javne uprave, već ona kreira i deluje preventivno na ovom polju. Takođe, inicira donošenje zakona na ovom polju, ali i vrši izmene i dopune zakona koji se bave ljudskim i manjinskim pravima. Kroz svoje aktivnosti Zaštitnik građana prati pojave u društvu koje dovode ili mogu da dovedu do kršenja ljudskih prava i na koje može da reaguje odgovarajućim postupcima, za novim zakonom je nastala iz prakse i iskustva rada samog Zaštitnika građana. To je jako bitno naglasiti.Vi ste već rekli da su usvojene i smernice i obrazloženja, odnosno, da kažem, načela i principi koje je usvojila Venecijanska komisija iz 2019. godine.Jako je bitno da se proširuju nadležnosti Zaštitnika građana građana i proširuju se i on dobija značajnu ulogu u praćenju i sprovođenju naših obaveza na osnovu određenih konvencija, Saveta Evrope i UN koje smo mi ratifikovali.Vi ste dosta govorili o postupku izbora Zaštitnika građana. On je transparentniji i jako mi je drago što će biti javni konkurs, što će moći da se prijave svi oni koji zaslužuju ili koji imaju praktično uslove za to.Po Predlogu zakona, ovog novog, koji je po nama uslov za izbor Zaštitnika građana, više nije moranje da bude diplomirani pravnik. Sada će to moći da bude svako ko ima visoko obrazovanje i desetogodišnje iskustvo na poslovima od značaja i ostvarivanja nadležnosti zaštitnika građana. Naravno i dalje važe uslovi u pogledu moralnih i stručnih kvaliteta i definisana je nespojivost funkcija i zabrana učestvovanja u političkim aktivnostima koje nisu u skladu sa funkcijom zaštitnika građana.Novina je što zamenike Zaštitnika građana ne bira više Narodna skupština, već ih postavlja sam Zaštitnik građana. Sam postupak koji sprovodi Zaštitnik građana je mnogo preciznije definisan. Važno je i što se Predlogom zakona predviđa i mogućnost da u ime fizičkog lica, uz njegovu saglasnost, pritužbu može podneti i udruženje koje se bavi zaštitom ljudskih prava.Posebno bih se osvrnuo i na specifičnosti koje zakon predviđa, kada je reč o povredi prava deteta, a to je da dete može samostalno doneti, odneti pritužbu ako je navršilo 10 godina.Na kraju bih zaključio da je pred nama Predlog zakona koji će doprineti unapređenju rada i kapaciteta Zaštitnika građana i zato je Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova predložio i zato i predlaže Narodnoj skupštini da prihvati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedniku Odbora, uvaženom dr Bačevcu.Dajem reč gospodinu Đorđu Dabiću, ispred Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, uvažena ministarka sa saradnicima, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na jučerašnjoj sednici podržao je oba predloga zakona koja se danas nalaze pred narodnim poslanicima, i Predlog zakona o Zaštitniku građana i Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Svakako da te novine koje se uvode jesu dobre, čim se uvećava transparentnost u jednom procesu. To znači apsolutno svim građanima Srbije da ćemo imati jedan precizniji i bolji postupak izbora Zaštitnika građana, tako da sve te izmene apsolutno su na mestu, ali bih se bih se posebno osvrnuo na odnos i današnje Vlade i skupštinskog saziva prema svim tim nezavisnim telima, prema svim tim regulatornim telima, agencijama. Imate potpuno danas jedan drugačiji odnos, nego što je bio pre 2012. godine.Da podsetimo građane Srbije, pre 2012. godine sva ta nezavisna, pod znacima navoda, tela nisu bila ni malo nezavisna. Bili su i te kako pod kontrolom bivšeg režima, pa ste tako imali situaciju da ni Agencija za sprečavanje korupcije nije imala ništa kada je bivši gradonačelnik Beograda stotine miliona evra para građana Srbije stavio u sopstveni džep. Nisu se oglašavali ni iz Fiskalnog saveta kada su nas zaduživali po zelenaškim kamatnim stopama. Tada nismo mogli da čujemo nikoga iz ove Komisije za zaštitu konkurencije, pa da kaže da nije u redu da jedna firma,

i DRI i te kako ide po opštinama, traži dlaku u jajetu, kažem, ranije nisu nikakve sankcije bile za bilo kakvo kršenje zakona.Danas Komisija za zaštitu konkurencije, imali ste ovde pre sedam dana, izneli su ljudi, desetine prijava su napisane za povredu konkurencije. To je Srbija kakvu smo mi danas izgradili. Svako može da radi sopstveni posao i to je ono za šta se mi zalažemo.Imamo i kritike kada nam dođe Fiskalni savet ovde koji iznosi određene političke ocene. Njima se odavde odgovori na politički način. narodni poslanik Veroljub Arsić prošle nedelje je i te kako je imao argumente kada smo govorili o svemu onome što smo mi predviđali kada je reč o ekonomiji naše države, a i te kako smo odgovorili na sve te političke opaske koje su dolazile od Pavla Petrovića i od Fiskalnog saveta.Dakle, institucije svakako danas rade svoj posao. Rade svoj posao. Nama je posebno drago što smo danas u takvoj situaciji da svi mogu slobodno da se izjašnjavaju, da kažu šta misle. Imamo situaciju takođe da je bivši Zaštitnik građana, kada već govorimo o tome danas ovde, nasledili smo ga iz vremena bivšeg režima, nismo ga smenjivali, nismo pravili partijske čistke, dovodili naše ljude, on je bio kadar bivšeg režima, govorim o Saši Jankoviću, ali mi njega nismo smenjivali, on se odlučio da smenjuje nas, pa je potražio saradnju u određenim stranim centrima moći i kao što danas i on sam kaže i te kako su bili zainteresovani svi ti iz stranih ambasada da ovde kadriraju, smenjuju vlast i da njega dovedu na čelo Srbije.To naravno na svu sreću građana Srbije nije im pošlo za rukom. Mi danas imamo državu u kojoj se pitaju građani ove države o njenom vodstvu i drago nam je da i danas kada imamo gospodina Pašalića na čelu ove institucije imamo čoveka koji radi svoj posao, nemamo partijskog, kako da kažem uhleba, nismo nikoga dovodili mi iz iz naše stranke ili bilo koje vladajuće koalicije. Dakle, nepartijska ličnost, vodi svoj posao, radi na način na koji zaista i treba da radi.To je Srbija kakvu smo mi izgradili od 2012. godine do danas. Posebno se ponosimo tim da kada politički udare, kao što je često slučaj sa Fiskalnim savetom, odavde im se odgovori na politički način, ali nema nikakvih sankcija, niti mi nikoga smenjujemo, niti se vrši bilo kakav pritisak na sve te nezavisne regulatorne institucije i tela.Još jednom, mi ćemo u danu za glasanje i pozivam sve narodne poslenike podržati oba predloga zakona koji su danas na dnevnom redu. Hvala. Krkobabić** Zahvaljujem gospodinu Dabiću.Kratko obaveštenje. Dobili smo saziv za Petu sednicu, tako da posle njegovog izlaganja zatvaramo Četvrtu, a onda krećemo sa Petom.Izvolite gospodine

kao što smo već nešto mogli čuti i videti kroz obrazloženja i druge diskusije pred nama su danas dva veoma važna zakona, dva zakona koja imaju intenciju osigurati puni osećaj slobode i prava građanima u odnosu na državu.Jasno se vidi da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu uložilo ogroman trud kako bi ovi predlozi zakona izgledali ovako kako ih vidimo i na tome im zahvaljujem i čestitam, kao i Vladi koja je predložila ove zakone.Što se tiče Zakona o zaštitniku građana poznato je da je to institut koji evo već da kažem nekoliko mandata datira u našem društvu, odnosno državi, da smo u početku se suočili sa pojavom koja je bila po prvi put među nama i da zapravo ovim izmenama i dopunama zakona usavršavamo ovaj zakon, ali već to naslanjamo na vrlo ozbiljna iskustva od proteklih godina.Sama ideja i smisao postojanja i uvođenja mehanizma Zaštitnika građana, zapravo proizilazi iz same svesti uverenja da je državni aparat neka vrsta mehanizma koji u nekim trenucima može biti bezosećajan. Zato što država i državni aparat predstavljaju neku vrstu koncentracije moći. Ta moć svakako da li će biti upotrebljena ili zloupotrebljena zavisi od ljudi u državnom aparatu koji vrše vlasti i u čijim rukama je taj moć.Međutim, nije moguće i nije dobro prepustiti to samo isključivo svesti i etičkom kvalitetu pojedinaca da oni sami odluče da li će upotrebiti ili zloupotrebiti tu moć. činjenica da ta pojava postoji, tekovina savremene ljudske civilizacije u pogledu unapređenja prava i pravne države, unapređenju slobode i ljudskog prava svakog građanina je zapravo došla do ideje da unutar državnog aparata u statusu određene nezavisnosti instalira mehanizam Zaštitnika građana od države. Uloga Zaštitnika građana jeste da zaštiti građanina od zloupotrebe moći unutar državnog aparata i to je definitivno jedna sjajna ideja ma koliko ona u načelu izgledala pa i utopijskom, jer zapravo imamo to preplitanje jer sama država, odnosno državni aparat instalira ili uspostavlja sebi mehanizam ograničenja moguće zloupotrebe vlasti prema građaninu i svakako da delikatnost same ideje upravo ukazuje na delikatnost implementacije te ideje i sve ove godine našeg eksperimenta sa mehanizmom

ovoga instituta razna zapažanja koja smo i u ranijim izmenama i dopunama otklanjali, ali ovo što se danas jasno vidi jeste da je namera predlagača zakona bila ne da kozmetički izvrši neke intervencije koje su eto sugerisane od strane određenih faktora međunarodne zajednice, već da se zaista dobije zakon koji nema rezervu u nameri, odnosno intenciji i da vrši svoju ulogu. Svakako da je bilo logično uvažiti principe venecijanske, ali ono što je važnije od toga jeste da mi zaista imamo Zaštitnika građana koji će biti Zaštitnik građana koji će tu ulogu vršiti u punom kapacitetu, bez obzira koliko to izgledalo delikatno, ali vidljivo je da je moguće moguće ukoliko postoji namera pre svega predlagača zakona, jer on definiše, formuliše zakoni i tu je predlagač u prednosti birajući svaku reč kako će odrediti poziciju Zaštitnika građana, a naravno da smo mi ti koji će danas, odnosno ovih dana zauzeti svoj stav. Ja ne vidim razlog da se ne podrži ovaj zakon. Naprotiv, ovaj zakon treba podržati iako on sada izgleda izuzetno, ali to ponovo ne znači da za nekoliko godina nećemo doći do nekih novih iskustava, koja ćemo razmatrati i koja ćemo implementirati to je osobenost ljudskog zakonodavstva, jer kako god je čovek nesavršeno biće, onda i njegovi zakoni ne mogu biti savršeni. Oni su prosto onakvi kakav je čovek, samo je pitanje namere i stručnosti. Dakle, namera i sposobnost određuju kvalitet jednog zakona.Ono što se jasno vidi iz ovog predloga da je očito bila dobra namera da se dobije najbolji mogući zakon u ovom trenutku i mislim da ćemo u tome uspeti. Svakako ako i za svaki drugi zakon. Koliko god je bitan zakonodavni aspekt kvalitet zakona i u smislu njegovog pisanja i u smislu onoga što ćemo mi ovde ovde usvojiti ništa manje nije važno, čak možda još važnije za same efekte na građane će biti primena tog zakona. Ona zavisi od kvaliteta Zaštitnika građana iako je sam pojam Zaštitnika građana nekako personifikovan personifikovan u pojedincu, u čoveku koji vodi ovu instituciju.Mi znamo da se radi o jednom vrlo kompleksnom sistemu, o jednom veoma velikom mehanizmu, timu ljudi, jednoj vrlo ozbiljnoj administraciji koja jeste personificirana u jednom čoveku koji to vodi, ali je od izuzetne važnosti kvalitet celokupnog administrativnog aparata Zaštitnika građana. To koliko će ovaj zakon dati efekte ovisi o kvalitetu ne samo prvog čoveka koga smo mi ovde birali i koga inače biramo, već i o njegovom celokupnom aparatu, efikasnosti tog aparata, njihovom odnosu prema građaninu. Jer, Zaštitnik građana jeste prevashodno, da kažemo, pravni mehanizam, ali on nekako u celom tom kompleksu državnog aparata zvuči najtoplije. Dakle, država sama po sebi, kao i pojam država nekako zvuči malo surovo, grubo, jer ona nešto vazda drži. Valjda zato što država sve drži, Zaštitnik građana ima obavezu da malo popusti, da baš sve ne drži tako čvrsto kao što drži država.Tako da, Zaštitnik građana, po meni, pored onog što je njegova pravna uloga, zapravo predstavlja jedan svojevrsni psihološki izduvni ventil prema građanima, gde građanin oseća ono kao dete što dobije, što bude pomilovano od majke, ne znači uvek da ono baš dobije od majke sve to što traži, ali sama činjenica da bude pomilovano po glavi i da mu se ukaže razumevanje, to za njega jako mnogo znači. Zato što je i zahtev građanina, takođe, vrlo relativna kategorija. Ne znači da sve što građanin oseti da mu je uskraćeno od prava, da je baš tako, jer je pitanje poštovanja ili nepoštovanja prava građanina, koliko god pravna kategorija, toliko i individualna kategorija doživljaja. Dakle, ja smatram da mi je pravo ugroženo, a možda nije, ili mnogima kojima jeste ugroženo oni su navikli i ne smatraju da im je ugroženo. Tako da, pored principijelne dimenzije, to ima i svoju vrlo važnu važnu individualnu dimenziju doživljaja ili oseća.Zato je važno da Zaštitnik građana, pored ovog mehanizmičkog aspekta, da tako kaže, ima zapravo i taj jedan humani, ljudski odnos, što mi se čini da se izgrađuje vremenom i da to tako zapravo postoji. nekada kada se osetite da su vam sve instance zatvorene, bitno vam je da vam neko kaže – da, vi ste u pravu, učinićemo sve što možemo, makar to na kraju ne bilo ništa, ali ali to - učinićemo sve što možemo, jednostavno zvuči jako pozitivno i koristi građanima. Sve ovo što je predloženo u pogledu daljeg, da kažem, utvrđivanja nezavisnog delovanja Zaštitnika građana, i vezano za mandat i vezano za finansijsku nezavisnost, zapravo je nešto što definitivno dalje unapređuje Zaštitnika građana.Ono što želim da istaknem i da time zaokružim ono ono što se tiče ovoga zakona, jeste da pored toga što je ovo pravni mehanizam, što je ovo mehanizam koji ima i svoje implikacije emotivno-psihološke na građane, mislim da je jako važno da se na svim nivoima javne komunikacije više poradi u pogledu činjenice da se radi i o jednom vrlo bitnom kulturološkom aspektu. Dakle, postojanje Zaštitnika građana ima i svoj vrlo važan kulturno kulturološki aspekt i o tome bi trebalo više poraditi, ne samo na nivou političke javne komunikacije, već i medijske komunikacije i obrazovanja.Dakle, bilo bi jako važno da u sistemu obrazovanja više govorimo,

o kulturi traženja prava. Znate, kada sa pozicije države edukujete, obrazujete, vaspitavate decu, mlade generacije da je pravo ono što njih čini ljudima, da je sloboda ono što ih čini vertikalnim bićima, da je mogućnost izbora ono što ih čini humanim bićima itd, to kada govorite, onda vi zapravo time ne pravite barijeru između države i naroda.Znate, naroda.Znate, potenciranje samo na zakonu, to mora, to je tako, to mora da se poštuje, to je kao razlika između strogog roditelja i mekanog roditelja. strog roditelj postiže efekte do jednog uzrasta, dokle decu drži pod čvrstom rukom, pod kontrolom sile i čvrste ruke. To izgleda super, otac je namrgođen, stalno vrišti, niko ne sme pred njim da progovori, majka ga u tome prati, deca slušaju i sve je tu super, oni su odlični u osnovnoj školi obavezno, koliko u srednjoj tek ćemo da vidimo, onoliko koliko jačaju biološki. Kada ojačaju ta deca biološki, taj presing koji je davao rezultate do nekoga perioda, on se zapravo pretvara u svoj kontra efekat. Dakle, dobijemo kontra efekat gde više ta strogost ne daje rezultate.Najčešće te porodice u kojima se vlada čvrstom rukom od strane roditelja pucaju malo kasnije. Dakle, ta deca kada se osete snažnom da se suprotstave roditelju, ne samo da ga više neće slušati, nego će gledati i ono što im je nametnuto silom proteklih desetak ili 15 godina, da nadoknade rušeći sve to i da postupaju suprotno.Slično vam je i u mentalitetu komunikacije između države i građana. Dakle, ukoliko mi isključivo imamo kulturu nametanja zakona, mora, ko ne radi to biće kažnjen, biće progonjen itd, da, da, oni koji osećaju svoju slabost ili u nekoj fazi slabosti će to podnositi, međutim, doživljavaće državu kao nekog nasilnika prema sebi, pa makar bio legalan.Zato je jako važno da imamo kroz obrazovanje da unapređujemo i usavršavamo kulturu odnosa prema pravu, pravdi, pravičnosti i slobodi. i slobodi. Na taj način ćemo imati taj pitomi odnos, kao mekana moć pametnog roditelja koji drži kontrolu, ali sve to radi na jedan mekan način komunikacije sa decom, i ono što je njima teško, da dugo uče, da puno čitaju, da ostaju rano, da treniraju itd, napravi da im je to lepo i drago.Dakle, pametna država sa pametnim sistemom radi tako. Znači, mnogo više ulaže energije da kroz kultivisanje svesti kroz obrazovanje zapravo je ono što je u osnovi nametnuto, jer pravda i pravo moraju biti i nametnuti. Ne možemo ni u tu krajnost potpuno otići. Dakle, da im to postane ne samo normalno, već i prijemčivo, a to se postiže kroz kvalitetno obrazovanje, kroz permanentno obrazovanje i tu treba tu treba jako mnogo energije. Voleo bih da o tome više govorimo, odnosno da pokažemo svest o važnosti toga. Zato što smisao sankcije jeste bitan, ali smisao sankcije po ideji pravne teorije je namenjen samo onoj maloj manjini koju ne možete da dovedete u red obrazovanjem i kulturom.Ukoliko se razume sankcija i nametanje prava i pravde kao pravilo, a ne kao izuzetak, mi onda imamo surovo negativne odnose i to uvek akumulira negativnu energiju koja će negde i nekada sigurno eksplodirati i dati i dati negativne rezultate.Što se tiče drugog zakona, Zakona o slobodnoj dostupnosti informacijama od javnog značaja, takođe je zakon od izuzetnog značaja koji je baziran na ideji transparentnosti. Dakle, to je smisao ovog zakona, da opet potencijalnu opasnost od zloupotrebe položaja u državnom aparatu, posebno kada je u pitanju pre svega finansijski protok ili protok drugih interesa kroz kroz ruke vlastodržaca, ma na kom nivou oni bili, da bi se eliminisala ta mogućnost, transparentnost je ključni faktor koji sprečava zloupotrebe.Ovaj zakon je odgovor na takvu opasnost, odnosno na takav problem i sada mi imamo relativno kratko iskustvo, ali solidno iskustvo da smo sada mogli već zapaziti sve ono što su realne potrebe ili realni propusti i evo sada takođe sa vrlo visokim kvalitetom, bar moje ocene, pripremljeni su predlozi koje svakako treba u danu za glasanje podržati.Ono što bih uz ovaj stav dodao, a što bi trebalo dalje biti predmet predmet pažnje jeste šta sa stalno lošim učenicima, kada su u pitanju određeni državni činovnici, faktori ili subjekti, koji permanentno ne daju informacije normalnom procedurom, već permanentno morate da ih naterate mehanizmom zaštitnika. Dakle, tu mi se čini da nemamo još odgovora. Nedovoljno smo dali pažnje ne kroz sam zakon, nego kroz možda pokušaj traženja i nekih drugih mehanizama da štetu, šta je sa štetom, šta je sa štetom koja se proizvodi time što izgubite dve godine da dobijete tu informaciju. Najčešće je medij taj koji traži informaciju od određenog državnog organa, moja iskustva su više na lokalnom nivou, pa znam konkretne primere te vrste.Šta je sada, recimo, određeni medij traži informaciju od državnog organa u vezi sa tim i tim. Pazite, taj organ izbegava da da tu informaciju i vi ga naterate pomoću zaštitnika

Da li postoji mehanizam kazne, to je jedno pitanje, ali bi morao postojati bar neki vid javne osude, dakle, moralo bi postojati da, recimo, imamo takođe transparentno istaknute državne organe, funkcionere, predsednike, načelnike, ili šta već oni bili, gde ćemo imati određeni portal ili određenu mogućnost da damo ko su ti činovnici ili funkcioneri koji stalno vrše tu zloupotrebu i stalno teraju građanina ili određenu instituciju koja je zainteresovana za informaciju od javnog značaja da koristi mehanizam zaštitnika i da izgubi godinu, dve, tri itd.Dakle, to je nešto što bi trebalo, verujem, u daljoj fazi razrade i ovog zakona ili možda nekim podzakonskim aktima, ali mislim da bi to bilo od izuzetne važnosti, jer je važno i ne proizvesti zapravo taj utisak da imate zakon, ali onda onaj ko treba da upotrebi taj zakon kaže – pa znate, meni treba dve godine da dobijem tu informaciju, bolje da dignem ruke.

Zukorliću.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 90. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da, na osnovu člana 101. stav 1. Poslovnika, prekidam rad ove sednice, zbog održavanja Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, koja je sazvana za danas, sa početkom početkom u 11.30 časova.U skladu sa članom 101. stav 5. Poslovnika, obaveštavam vas da će Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja biti nastavljena odmah po završetku Pete sednice. ministarku.Zahvaljujem.Uvažena narodna poslanica i predstavnik poslaničkog kluba Socijaldemokratska partija Srbije Nataša Mihailović Vacić. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, važeći Zakon o Zaštitniku građana donet još 2005. godine, to znači pre donošenja još uvek važećeg Ustava Republike Srbije osim ustavnog normiranja kojim je Zaštitnik građana postavljen među najviše organe državne vlasti kao nezavisan organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave i manjih izmena 2007. godine, uglavnom u vezi sa usklađivanjem sa novim Ustavom, nije doživeo značajnije promene.U međuvremenu zahvaljujući skupljenom iskustvu sagledavanju uporedno-pravnih praksi i neophodnih promena pojavili su se brojni predlozi neophodnih izmena koji su dolazili kako od strane samog Zaštitnika građana tako i od strane stručne javnosti i udruženja koja se bave zaštitom prava građana.Još u redovnom godišnjem izveštaju za 2011. godinu kojim sam se još kao novinar bavila Zaštitnik građana je ukazao na potrebu unapređenja zakonskog okvira da bi i u svim narednim redovnim godišnjim izveštajima Zaštitnik građana ukazivao na potrebu izmena i dopuna zakona iznoseći konkretne primedbe i predloge u pravcu unapređivanja pravnog okvira.Pored Zaštitnika građana na neophodnost promena i probleme u primeni i potrebu izmene zakona ukazivale su i pojedine organizacije civilnog društva koje su u objavljenim istraživanjima i studijama iznosile identične i slične primedbe i predloge za izmene i dopune Zakona o Zaštitniku građana. Na kraju, i Evropska komisija je u više navrata u svojim izveštajima o napretku Srbije u postupku pristupanja EU izražavala stav o neophodnosti izmena Zakona o Zaštitniku građana radi unapređenja nezavisnosti i efikasnosti rada tog tela.Usvajanjem ovog zakona mi ispunjavamo aktivnosti predviđeni Akcionim planom za Poglavlje 23 u procesu pregovora o pristupanju EU koji se odnosi na pravosuđe i temeljna prava, posebno u oblasti izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana u cilju jačanja nezavisnosti i unapređivanja efikasnosti rada tog tela, posebno u obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. torture. S druge strane je Akcioni planom za Poglavlje 24 predviđeno uspostavljanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika građana za nezavisno nadgledanje u borbi protiv trgovine ljudima, posebno sa fokusom na prava žrtava trgovine ljudima i zaštitu ljudskih prava.Predlog zakona pred nama donosi novine koje su inspirisane upravo tim predlozima i koje predstavljaju odgovor na potrebe koje su se kristalisale i tokom dosadašnje primene Zakona o Zaštitniku obratim pažnju na nekoliko značajnih izmena koje će svakako imati materijalni i vidljiv uticaj na zaštitu prava naših sugrađana. Ono što bih posebno pohvalila jeste da se ovim predlogom zakona proširuje krug lica čija prava Zaštitnik građana štiti.Pokazatelj tog proširenja je to što se terminom građanin u Predlogu zakona obuhvataju ovoga puta sva fizička i pravna bez obzira na njihovo državljanstvo i bez obzira na to da li uopšte imaju državljanstvo. Smatramo mi u SDPS da je to značajna izmena u odnosu na postojeće zakonsko rešenje koje takva lica bez državljanstva nije do sada prepoznavalo.Značajna novina za koju takođe verujem da će posebno pomoći nekim od najugroženijih grupa koje imaju poteškoće u snalaženju u pravnim normama, ali i svim građanima koji žele da im u procesu pomognu stručna lica, jeste to da je ovim predlogom zakona omogućeno da pritužbu u ime fizičkog lica može da podnese i udruženje koje se bavi zaštitom ljudskih prava, a koje za to dobije pisanu saglasnost fizičkog lica.Dobro lica.Dobro je da Zaštitnik građana ima iscrpnu saradnju sa onim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, zaštitom prava građana i nadam se da je dobar signal to što se u zakon uvodi dugogodišnja praksa Zaštitnika građana koja se tiče ostvarivanja saradnje sa organizacijama civilnog društva, ali i međunarodnim organizacijama i mehanizmima za zaštitu i unapređivanje ljudskih i i manjinskih prava.Ovim Predlogom zakona posebno se ukazuje na značaj i obavezu izgradnje institucije Zaštitnika građana u pogledu zaštite, promovisanja i unapređenja prava deteta.Mi u Socijaldemokratskoj partiji Srbije smatramo da je to veliki i dobar pomak u smeru zaštite onih, koji često imaju najmanje zaštite i prepoznati su kao jedna od ranjivih grupa.Izdvojila bih kao značajno proširenje oblasti zaštite koje se ogledaju u tome što će usvajanjem ovog predloga zakona omogućiti da deca starija od 10 godina mogu da podnesu pritužbu, ali i da za decu, pritužbu mogu podneti njihovi roditelji, takođe i organizacije koje se bave zaštitom prava deteta, naravno uz saglasnost roditelja ili staratelja ili deteta koje je starije od 10 godina.Mislim godina.Mislim da zaista treba pohvaliti i to što se ovim predlogom omogućava veće i značajnije učešće Zaštitnika građana, u zaštiti prava korisnika socijalne zaštite i ustanova koje pružaju uslugu domskog smeštaja deci i mladima kao i odraslim i starim licima, odnosno da ovim predlogom Zaštitnik građana praktično dobija ovlašćenje da bez prethodne najave i ometanja, pregleda ustanove socijalne zaštite koje pružaju uslugu.Još jedna stavka koja sasvim sam sigurna u to, pomaže građanima koji žele da podnesu pritužbu je to što ovaj predlog zakona predviđa znatno duže rokove, nego što je to važećim zakonom predviđeno, to bi u praksi značilo da je pritužbu moguće podneti najkasnije u roku od 3 godine od izvršene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja ili nepostupanja organa uprave, u vezi sa učinjenom povredom prava građana.Naravno, svi znamo izreku da je pravda spora ali dostižna, ali to ne znači da ne treba raditi na povećanju efikasnosti i brzini, kako sudskih postupaka, tako i pritužbi zaštitniku građana.Značajna novina koju donosi ovaj predlog zakona odnosi se i na obavezu podnosioca pritužbe, da pre obraćanja Zaštitniku građana, pokuša da zaštiti svoja prava, u odgovarajućem pravnom važećem zakonu, Zaštitnik građana ne može da postupa po pritužbi dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstva, što bi podrazumevalo i odgovarajuće sudske postupke, kao što znamo, da često mogu da traju jako dugo, i na koje prema Ustavu, Zaštitnik građana, ne može da utiče.Ovim predlogom zakona, predlaže se da se obaveza iscrpljivanja odgovarajućih pravnih postupaka, odnosi samo na postupke pred organima i oranizacijama koje Zaštitnik građana, može da kontroliše i na neki način donekle će biti olakšano, dolaženje do pomoći zaštite koju pruža telo Zaštitnika građana.Osvrnula građana.Osvrnula bih se i na promene samog izbora Zaštitnika građana, kao i na promenu mandata, i ovim predlogom uvodi se institut javnog poziva svim zainteresovanim licima da se prijave kao potencijalni kandidati za Zaštitnika građana i ovo predstavlja jednu vrstu demokratizacije, i uvek pozdravljamo korake koji će omogućiti da građani imaju što veće i aktivnije učešće u izboru svog Zaštitnika.Naravno, Narodna skupština ipak kao predstavničko telo građana, zadržava odlučujuću ulogu u izboru, ovlašćeni predlagači kandidati za Zaštitnika građana, nadležnom odboru, trebalo bi kao i do sada da budu i poslaničke grupe u Narodnoj skupštini. U odnosu na postojeće zakonsko rešenje, predloženo i produženje mandata Zaštitnika građana, ali bez mogućnosti ponovnog izbora na tu funkciju.U predlogu zakona, određeno je da mandat Zaštitnika građana bude 8 godina i postoji uspešna praksa u svetu da čelnici onih institucija koje treba da imaju ulogu kontrole i nadzora, a koje se biraju i postavljaju od strane predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, imaju mandate duže od onih koji ih postavljaju na ta mesta, kako bi ih ojačala funkcija nezavisnosti tih tela.Mi se nadamo da će se sada dobra praksa pokazati i u Srbiji.U skladu sa tim razumevanjem treba sagledati i sledeću promenu koja se odnosi i na odlazak u starosnu penziju, Zaštitnika građana u toku mandata, odnosno to što, ako Zaštitnik građana u toku mandata ispuni uslove za odlazak u starosnu penziju, on za razliku od trenutno važećeg rešenja, nastavlja da obavlja svoju funkciju do isteka mandata skladu sa principom autonomije Institucije Zaštitnika građana, jeste i predlog da zamenike Zaštitnika građana više ne bira Narodna skupština na predlog Zaštitnika građana, već je to pravo isključivo ostavljeno samom Zaštitniku, nakon javnog konkursa.Što se tiče proširenja same autonomije delovanja Zaštitnika građana, mislim da je dobar korak i to što predlog zakona za razliku od prethodnog, ovlašćuje Zaštitnika građana da inicijative za izmenu ili dopunu zakona, ali i drugih propisa i akata, upućuje ne samo Narodnoj skupštini i Vladi, već i drugim organima uprave.Takođe, uprave.Takođe, pozdravila bih i to što će Narodna skupština, Vlada i organi uprave imati obavezu da omoguće Zaštitniku građana da se u postupku pripreme, propisa, posebno izjasni i iznese svoje mišljenje.Drugi zakon o kome danas raspravljamo jeste Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od javnog značaja.Zakon o pristupu, kao i sam pristup informacijama od javnog značaja, svakako predstavlja jedno od osnovnih oružja organizacija civilnog društva istraživača i nezavisnih medija u istraživanju korupcije, borbi za veću transparentnost organa javne vlasti i kontrolu rada, nosilaca javnih funkcija uopšte.Godišnji izveštaj Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, potvrđuju kontinuitet, odnosno trend zatvaranja institucija, jer se iz godine u godinu beleži i po nekoliko stotina primera u kojima institucije ne dostavljaju na vreme, ili ne dostavljaju uopšte informacije od javnog značaja, čak i kada ih na to obaveže rešenje Poverenika.I ovaj zakon donet je pre donošenja važećeg Ustava, tačnije 2004. godine, do danas je menjan tri puta, pri čemu je fokus izmena bio kao i u slučaju Zakona o Zaštitniku građana, njegovo usklađivanje sa Ustavom, Ustavom, proglašenim 2006. godine, i to u oblasti propisivanja kvalifikovane većine za izbor Poverenika, prestanak dužnosti Poverenika za informacije ili na otklanjanje uočenih problema u njegovom dotadašnjem radu i primeni, poput izvršenja odluka koje donosi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Ali, te izmene nisu obuhvatale izmene neophodne zbog usklađivanja sa u međuvremenu donetim mnogobrojnim zakonima koji su značajni za ostvarivanje prava javnosti, da zna, kao što je Zakon o tajnosti podataka, i naravno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.Takođe, izmene nisu obuhvatale ni izmene koje bi bile u skladu sa razvojem ljudskih prava i primene međunarodnih dokumenata i prakse većine zemalja EU.O potrebama izmena zakona, i pored toga što je od njegovog donošenja dobijao najveće ocene, ukazivao je i sam poverenik više puta.Takođe, prema Izveštajima poverenika, u primeni zakona sa aspektima ostvarivanja njegove nadležnosti, evidentirano je da postoje teškoće u upravnim izvršenjima njegovih rešenja, neadekvatna odgovornost i otežano sprovođenje ovlašćenja poverenika.Neophodnost izmene ovog zakona, prepoznata je naravno i u revidiranom Akcionom planu za pregovračko Poglavlje 23. koje se odnosi na pravosuđe i zaštitu ljudskih prava u postupku pristupanja Republike Srbije EU, iz jula 2020. godine.Takođe, radi unapređenja odgovornosti i transparentnosti u radu organa javne vlasti, izmene su predviđene akcionim planom za sprovođenje nove strategije reforme javne upravu u Republici Srbiji za period od 2021. godine do 2025. godine.Usvajanjem ovih izmena i dopuna institucija Poverenika dobija pravo da zahteva od bilo kog organa vlasti uvid u informacije i da traži dostavljanje svih neophodnih dokumenata, ne bi li utvrdila da je došlo do nekog prekršaja.Takođe, bilo bi sankcionisano i ćutanje uprave i Poverenik bi mogao da izrekne novčanu kaznu, što će sigurna sam, pozitivno da se odrazi na primenu ovog zakona kada ga usvojimo u praksi i da će svakako, doprineti i unapređivanju vršenja nadležnosti samog Poverenika, ali i pravo građana i javnosti da dobiju neophodne i potrebne informacije.Kao što znamo, ćutanje uprave, ili ćutanje administracije jeste bilo glavni problem i jedna od ključnih slabosti u primeni zakona. Najveći broj žalbi Povereniku upravo se i izjavljuje zbog nepostupanja po zahtevima tražilaca informacija, kao i zbog dostavljanja negativnog odgovora, a bez donošenja obrazloženih rešenja o razlozima odbijanja i sa poukom o pravnom leku.Tako je Poverenik u 2019. godini rešio 5.188 žalbi, od čega je 4.604, ili 88,74% izjavljeno upravo zbog ignorisanja zahteva tražilaca informacija, ili dostavljanja negativnog odgovora.Ovim izmenama prvi put od 2004. godine, biće sankcionisana odgovorna lica u organima vlasti u Srbiji zbog nepostupanja po zahtevu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.U skladu sa navedenim, predložene izmene zakona imaju svrhu uspostavljanja mehanizama koji treba da dovedu do toga da organi vlasti postupaju u skladu sa svojim zakonskim obavezama, da odgovaraju građanima na primljene zahteve, i da naravno, tražioci informacija svoja prava iz zakona mogu da ostvare isključivo u svrhu koja je predviđena zakonom, a to je dostupnost informacija o radu organa vlasti.Ti mehanizmi su pre svega, oličeni odredbama o upravnom izvršenju rešenja Poverenika, ovlašćenju Poverenika da podnosi zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i uvođenje prekršajnog naloga.Sve ovo će svakako u praksi dodatno unaprediti i samu nezavisnost institucije Poverenika. To, praktično znači da Poverenik dobija pravo da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupa protiv odgovornih lica u organima vlasti koji ne poštuju zakonsku obavezu i za koje u postupku po žalbi koju dobijemo utvrdimo da su učinili prekršaj.To je do sada mogla, a moći će da radi nakon usvajanja ovih izmena i dopuna Upravna inspekcija, ali zbog opterećenosti njihova aktivnost u toj oblasti do sada je bila ograničena, pa je zato dolazilo do situacije da se postupak pred prekršajnim sudovima vodi po zahtevu oštećenih lica i njihovih advokata.Značajna izmena svakako jeste i mogućnost za otvaranje kancelarija Poverenika u ostalim delovima Srbije i najavljeno otvaranje regionalnih kancelarija u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu. Dobar pokazatelj je, naravno, i to da su zvaničnici iz ovih gradova podržali predlog za osnivanje kancelarija.Kada govorimo o unapređenju pristupa javnosti informacijama koje su direktno ili indirektno povezane sa predloženim izmenama, odnosno, dopunama zakona, predviđa se i proširenje kruga subjekata koji podležu obavezama iz zakona.Treba podržati i usvajanje principa proaktivne transparentnosti, kao i unapređenje sistema izrade i objavljivanja informatora o radu organa vlasti. Sve su to pozitivne promene.Verujem da ćemo efekte ovog novog zakona tek videti u njegovoj praksi i primeni, i naravno, tu smo da unapređujemo dodatno i instituciju i Zaštitnika građana i Poverenika od informacija od značaja, jer su to nezavisna kontrolna tela koja moraju kontinuirano unapređivati svoju nezavisnost u radu, jer to u krajnjoj liniji, doprinosi i jačanju institucija i vladavini prava i zaštiti ljudskih i manjinskih prava.Meni prava.Meni ostaje još samo da kažem da će Socijaldemokratska partija Srbije, poslanička grupa u danu za glasanje sa zadovoljstvom podržati oba predloga vašeg zakona.Hvala.

danas su pred nama dva jako značajna zakona, novi zakon o Zaštitniku građana i izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ove izmene su predviđene Revidiranim i Akcionim planom za Poglavlje 23.

zaključcima Izveštaja ostavljen je veći prostor da nalazi Komisije budu tumačeni i povoljniji nego ranijih godina, što je rezultiralo preporukom za otvaranje dva klastera u procesu pristupanja naše zemlje.Kada je u pitanju Zaštitnik građana to je nezavisan samostalan državni organ zadužen da štiti, unapređuje, poštovanje građanske slobode i prava.Zaštitnik kontroliše da li organi državne uprave, Republički javni pravobranilac, organi organizacije koje vrše javne poslove prema građanima postupaju u skladu sa zakonima.Ovaj novi zakon treba da obuhvati promene već postojećih rešenja, ali i da po prvi put uredi neka nova pravila.Mi smo kao društvo često uspešni u tome da obezbedimo nadležnost koje su Zaštitniku poverene, a neupućeni građani postavljaju pitanje - od čega nas Zaštitnik štiti, zapravo smatrajući da da Zaštitnik ima rešenje za sve njihove probleme.Zaštitnik je najčešće korektivni faktor u sistemu vladavine prava, gde snagom argumenata i autoritetom opominje organe vlasti da koriguju svoje isprave, svoje stavove i svoje novog zakona predviđeno je proširenje nadležnosti u nekim oblastima kao jačanje kapaciteta za Zaštitnika građana kroz povećanje broja zaposlenih, što je predviđeno Akcionim planom, a i sistematizacijom Zaštitnika.Novim

pojmom građanin po novim zakonom podrazumeva se sva fizička i pravna lica koja bez obzira da li imaju državljanstvo ili nemaju. Dosadašnja rešenja nije prepoznavalo lice bez državljanstva.Novina je da pritužbu u ime fizičkog lica može podneti udruženje koje se bavi zaštitom ljudskih prava, za dete pritužbu podnosi roditelj ili staratelj ili udruženje koje se bavi zaštitom prava dece.Novim zakonom predviđa se ovlašćenje zaštite građana da bez prethodne najave može da pogleda ustanove socijalne zaštite koju pružaju usluge domskog smeštaja deca, omladine i starijih lica.Građani su se najčešće u proteklom periodu žalili na rad organa i organizacije oblasti Penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zdravstvene zaštite, organa lokalne samouprave, rukovodilaca javnih preduzeća, poreskih organa, itd.Prema rečima Zaštitnika građana godišnje stigne oko pet hiljada pritužbi na rad svih organa javne vlasti, a veliki deo njih se odnosi i na pravosudne organ.Ombudsman se u dva navrata obraćao predsedniku države da ga zaštiti od napada političara. To je bilo 2011. godine, i 2015. godine. Javnost je očekivala da Zaštitnik građana se oglasi nakon pretnji neodgovornih ljudi i dece predsednika Republike Srbije u više navrata, kao i deci predsednika Skupštine Srbije, novinarima, dece nekih novinara, itd. Nikad nismo čuli glas Zaštitnika građana na tu temu.Kada su u pitanju napadi i iznete laži na predsednika Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme, kada su neki političari, neki neodgovorni ljudi pokušali da unište čovekov integritet nije se čuo glas Zaštitnika građana. Danas smo u situaciji da može svako da kaže bilo šta, bez ikakve odgovornosti da iznosi laži, neistine i da niko ne odgovara za takve postupke.Ovo svakako ne treba da ostane bez reakcije Zaštitnika građana. Znamo da je Zaštitnik ograničen zakonom, ali njegova reakcija sigurno bi imala pozitivno dejstvo, odnosno ne može napraviti nikome nikakvu štetu, a građani bi čuli njegov glas i bili bi sigurni da postoji neka institucija koja se bavi, koja vodi računa o građanima.Kada je u pitanju Poverenik, donošenjem izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja prvi put biće sankcionisana odgovorna lica u organima vlasti zbog nepostupanja po zahtevu o slobodnom pristupu informacijama i uvodi se veća i šira ovlašćenja za Poverenika.Predložene izmene zakona uspostavljaju mehanizam koji treba da dovede do toga da organi vlasti postupaju u skladu sa svojim obavezama, odnosno da odgovaraju na primljene zahteve, tražioce informacija svoja prava ostvaruju isključivo u svrhu koja je predviđena zakonom, a to je dostupnost informacija o radu organa vlasti. Ti mehanizmi su pre svega ovlašćenja Poverenika da podnosi zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka i uvođenje prekršajnog naloga.Glavni problem u postojećem zakonu jeste upravo izvršenje Poverenikovih zahteva. Čak i kada neki organ uskrati informacije i Poverenik donese rešenje kojim se zahteva da se one dostave, oni to ne učine. Zakon je inače star i postoji 17 godine, ima dosta novih okolnosti koje treba da se koriguju, u međuvremenu su formirane neke nove institucije koje ne podležu ovom zakonu.Pasivan odnos vlasti prema primljenim zahtevima za slobodan pristup informacijama i odsustvo bilo kakvog odgovora po starom zakonu uopšte nije sankcionisan na efikasan način. Novi zakon treba da reši pitanje koliko su javne institucije spremne da ga poštuju, da li su novčane kazne koje su predviđene dovoljne da ih dodatno stimulišu da poštuju zakon.Informacije koje su se najčešće uskraćivale i ticale se trošenja javnih sredstava, kao i informacije koje imaju neke političke konotacije. Tako nešto organi vlasti nisu ustupali ni nakon Poverenikovih rešenja.Kada vam neko lice traži informaciju od nekog državnog organa, pa ne dobije odgovor u roku, on se žali Povereniku, a Poverenik tu žalbu sa zahtevom i rešenjem za izvršenje koja je obavezna, dostavlja tom organu vlasti uz davanje nekog kratkog roka da se izjasni, organ mora da dokaže da je postupio uz dokaz o tome. Ukoliko to ne uradi, sledi kazna odgovornom licu, da li je to bio ministar, direktor, gradonačelnik, predsednik opštine itd.Kazne koje će se izricati u vidu mandatnog naloga su zaista simbolične i iske i po novom zakonu je pitanje kako će dati efekat. Nešto slično smo imali pre nekoliko godina i nije dalo neke velike rezultate, jer se te kazne plaćaju javnim novcem. Neki neodgovorni funkcioner neće da izvrši svoju zakonsku obavezu, Poverenik mu izriče kaznu u nekom iznosu, on tu kaznu plati javnim novcem, informacija se nije dobila i problem nije rešen. Ako organ vlasti, odnosno institucija koja spada u nadležnost ovog zakona ne želi da dostavi traženu informaciju, ona je neće dostaviti uprkos svim žalbama, kaznama i sankcijama.Do 2017. godine Poverenik je imao pravo da izriče kazne ukupne vrednosti do 200.000 dinara. To je plaćala institucija. To je zaista na neki način bio podsticaj za sve one koji ne žele, odnosno onih koji žele da sakriju informaciju od javnosti platili bi kaznu i tako rešili problem. To je ta opasnost koja moguće neće biti rešena ni novim zakonom. Po novom zakonu ova kazna ide do 500.000 dinara, ali teško da će, u stvari videćemo da li će dati neki efekat.Predložene izmene daju mogućnost Povereniku da otvori kancelarija izvan svog sedišta i ovo je zaista pohvalno, znači i u drugim gradovima, kako bi se uspostavila jednakost svih građana širom Srbije, odnosno mogućnost da i građani u drugim gradovima svoje podneske podnose direktno na kancelarije Poverenika. Samim tim Poverenik će imati potrebu za novijim kapacitetima, novom logistikom i većim brojem zaposlenik.Kao veliki nerešivi problem ostaju javna preduzeća gde je država manjinski vlasnik, odnosno ima manje od 50% državnog kapitala kao javna privatna partnerstva. Mi od takvih pravnih lica nikada ne možemo dobiti tražene informacije.Među nedodirljive ustanove, pored predsednika Republike, Vlade, Skupštine, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužioca, sada je dodata i Narodna banka Srbije protiv čijih rešenja nije dozvoljena žalba Poverenika. Ovo je izazvalo dosta polemike u javnosti, jer će Narodna banka ovim zakonom biti povlašćenija od svih službi bezbednosti ove države. Malo je to nejasno i malo je to teško objasniti.Svakako, ovo je jedan od osnovnih antikorupcijskih zakona, jer insistira na transparentnosti rada svih institucija, a građani treba da razviju svest da je država njihov servis.Oba

Zajedno su sagledani svi aspekti takve odluke i jednostavno, ta pozitivna diskriminacija je bila neophodna u ovom trenutku kako bi se uvele kovid propusnice u ovom teškom epidemiološkom trenutku.U svakom slučaju, poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ove predloge zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Arpad Fremond. **Arpad Fremond** Poštovani predsedavajući, poštovano predsedništvo, uvažena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM je sa posebnom pažnjom dočekala Predlog zakona o Zaštitniku građana, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jer su ova dva zakonska predloga garanti za pronalaženje ravnoteže između unapređenja dobre uprave kao posebnog ljudskog prava i promocije i zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda, za kontrole rada, otvorenosti i transparentnosti organa vlasti od strane građana i za jačanja vladavine prava.Naravno, ne na poslednjem mestu razlog zbog kojeg će poslanička grupa SVM podržati ova dva predloga zakona je da ne možemo govoriti o vladavini prava bez političkog i zakonodavnog okvira, koji obezbeđuje nezavistan, samostalan, stručan, profesionalan i pravedan rad Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.Nema vladavine prava bez poštovanja ljudskih prava i dobrog upravljanja. Nema vladavine prava bez poštovanja principa javnosti rada državnih organa.Da bi primena zakonskih odredbi bila delotvorna i efikasna, potrebno je da prati realnost, a svi smo svesni da odredbe važećih zakona koji su doneti pre više od jedne decenije ne odgovaraju promenjenoj stvarnosti.Predloženim stvarnosti.Predloženim zakonima nastavlja se usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, posebno u Klasteru 1 – osnove pristupnog procesa, jer nezavisne i samostalne institucije predstavljaju jedan od stubova vladavine prava i znače zalaganje za ideju u valjanom pravnom poretku, koji postojanim pravnim ograničenjima državne vlasti, odgovarajućim svojstvima zakona i pouzdanim institucionalnim jemstvima obezbeđuje pravnu sigurnost i slobodu građana.Izveštaj građana.Izveštaj o napretku Srbije u procesima evropskih integracija za 2021. godinu konstatuje da je Vlada utvrdila predlog novog Zakona o Zaštitniku građana, izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, čime je postupila po preporuci revidiranog Akcionog revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, a takođe i Izveštaj Evropske komisije ocenio je da je pozitivan korak da je Narodna skupština 2019. godine po prvi put nakon četiri godine na plenarnoj sednici razmatrala i godišnje izveštaje nezavisnih tela.Kada tela.Kada govorimo o realnosti, važno je da je Vlada predložila novi Zakon o Zaštitniku građana, jer 2005. godine, kad je donet prvi Zakon o Zaštitniku, na snazi je bio prvi Zakon o Zaštitniku, na snazi je bio Ustav Republike Srbije iz 1990. godine koji nije poznavao ovu instituciju, tako da je institucija Ombudsmana predstavljala vanustavnu kategoriju.Tek 2006. godine, odnošenjem novog Ustava Republike Srbije, Zaštitnik građana je postao i ustavna kategorija i shodno toj činjenici, 2007. godine su donete izmene i dopune zakona.Poslanička grupa SVM razume da je cilj predloženog zakona da istakne stručni i moralni autoritet Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i da predloženo rešenje da Zaštitnika i Poverenika i dalje bira Narodna skupština, ali na vreme od osam godina, bez mogućnosti ponovnog izbora, ide u tom smeru.U međusobnoj povezanosti pregovaračkih poglavlja, u konkretnom slučaju Poglavlja 23 i 24 Klastera 1, govori predloženo rešenje da Zaštitnik građana obavlja, pored poslova utvrđenih važećim zakonom, i poslove nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima, shodno Zakonu o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.Za našu poslaničku grupu borba protiv trgovine ljudima je važna tema. Mi smo podržali inače u februaru ove godine i Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, jer na balkanskoj migrantskoj ruti Severna Makedonija je ulazna tačka. A, danas su, nažalost, migranti najveće žrtve trgovaca ljudima. I u tom smislu uloga Zaštitnika građana je važna, jer sve analize upozoravaju da su izbeglice i migranti društvena grupa koja je u praksi najčešće izopštena iz iz sistema zaštite ljudskih prava, kao i da im je pristup pravdi praktično nedostupan.Za poslaničku grupu SVM je značajno da predloženim zakonom nije promenjena koncepcija rada. Uz Zaštitnika ostaju i dalje zamenici i pored zamenika za zaštitu prava lica lišenih slobode, ravnopravnost polova, prava deteta ostaje zamenik za prava nacionalnih manjina i pravo osoba sa invaliditetom.Novi zakon zadržava tradicionalni model, jer načelno možemo reći da je kontrola koju vrši Ombudsman podeljena, usmerena i na kontrolu zakonitosti rada uprave, kao i na kontrolu celishodnosti i zaštitu ljudskih prava i prava građana.Za Mađarsku je karakterisano da, pored opšteg Ombudsmana, ima i dva specijalizovana. To su parlamentarni poverenik za prava nacionalnih i etničkih manjina i parlamentarni poverenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja.Kao što kaže naslov prve naučne monografije o Zaštitniku građana - Ombudsman čuva zakonitosti i prava građana koja je objavljena pre 52 godine. Dakle, kao i pre pola veka, Zaštitnik građana je istovremeno i čuvar zakonitosti ljudskih prava.Inače, prava.Inače, mandat Ombudsmana u velikom broju država članica Saveta Evrope, takođe, sadrži izričito pominjanje ljudskih prava, na primer u Češkoj Republici, Danskoj, Finskoj, Gruziji, Mađarskoj ili Norveškoj.Što se tiče saradnje sa organima uprave, predviđena je načelna dužnost organa uprave da sarađuju sa Zaštitnikom građana. U Austriji je ova obaveza podignuta na ustavni nivo, a u Švedskoj je odbijanje saradnje sa Ombudsmanom krivično delo.Kada smo na terenu sankcija, prvi put od 2004. godine biće sankcionisana odgovorna lica u organima vlasti zbog ne postupanja po zahtevu o slobodnom pristupu informacijama o javnog značaja.Pored predloženog rešenja o sankcijama zbog ne postupanja, za poslaničku grupu SVM je važno da predložene izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja daju šira ovlašćenja Povereniku za informacije od javnog značaja, a to je između ostalog podnošenje optužnog akta i pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u organu vlasti za koje se smatra da su učinili prekršaj.O značaju slobodnog pristupa informacijama govori i činjenica da je u više od 30 država Ustavom zajemčeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, na primer u Austriji, Belgiji, Kanadi i Portugalu, a da zakonska regulativa ove materije postoji u više od 50 država.Naša praksa pokazuje da je do sada najveći problem u ostvarivanju ovog prava predstavljalo ćutanje organa vlasti zbog čega je podnet veliki broj žalbi. To je problem na koji ukazuje i ovogodišnji Izveštaj Evropske komisije, pa se navodi da je Poverenik za informacije utvrdio da je 84% žalbi građana, a većina se tiče ćutanja administracije, bilo utemeljeno, što znači da su informacije koje su tražili morale biti prosleđene prosleđene od strane vlasti, shodno zakonu. Smatramo da je korak napred u rešavanju ovog problema predlog kojim se Povereniku daje ovlašćenje da izda prekršajni nalog odgovornom licu u slučaju da donese rešenje kojim usvaja žalbu zbog ne postupanja organa vlasti.Cilj ove izmene je da se utiče na organe vlasti da ne ignorišu zahteve za pristup informacijama od javnog značaja, što je najčešći razlog za izjavljivanje žalbi Povereniku, a osim toga doprineće i rasterećenju prekršajnih sudova.Naša poslanička grupa je stava da će predloženo rešenje imati pozitivan efekat na promenu dosadašnje prakse postupanja organa javne vlasti, a svesni smo da, između ostalo, i zbog ne postupanja organa javne vlasti sistem za izvršenje Poverenikovih rešenja nije dovoljan da je otvoren i usklađen sa pravnim poretkom i zato se mora obezbediti administrativna snaga, mora se obezbediti izvršavanje odluka Poverenika.Da bi se stiglo do ovih rešenja, proces je bio nešto duži. Možemo izračunati da je postupak izmena počeo pre pet godina, ako se kao vreme početka rada na izmenama zakona uzme datum formiranja prve radne grupe za izradu teksta zakona. Za ovo vreme formirane su dve radne grupe za izmenu zakona. Izrađena su tri dokumenta, a od toga dva nacrta zakona i jedan dokument pod nazivom „Pregled odredaba koje se menjaju u zakonu“. Promenile su se dve Vlade, ali smo stigli do rešenja, jer pristup informacijama od javnog značaja predstavlja jednu od temeljnih prava, uslov za potpunije i kvalitetnije ostvarivanje drugih prava. Na primer, pravo na slobodu izražavanja i mišljenja u jednom broju država, tako je u Japanu, Južnoj Koreji. Ustavno sudstvo je ovom pravu priznalo karakter ustavnog prava. Takođe, pravo na slobodan pristup informacijama garantuje Povelja o osnovnim pravima EU.Naša poslanička grupa ima dilemu oko dva rešenja, ali videćemo šta će se u praksi dešavati. Naime, pitanje nadzorna nad zakonom ostalo je u rukama upravnog inspektorata koji koji godinama ne koristi sve raspoložive mehanizme da procesuira organe koji i nakon rešenja Poverenika odbijaju da dostave tražene informacije. Kao i u prethodnoj godini, inspekcija nije podnela ni jedan zahtev prekršajnim sudovima da pokrenu postupak po ne izvršenim odlukama Poverenika.Drugo, u delu uskraćivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja među izuzecima se navodi da pristup može biti uskraćen ako bi se objavljivanjem informacija ugrozila životna sredina ili retke biljne i životinjske vrste.Jedan vrste.Jedan od razloga donošenja izmena i dopuna Zakona je usklađivanje sa Direktivom 2003/04 EC o dostupnosti informacija o životnoj sredini i Zakonom o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija i učešće javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Takođe, polazeći od Ustavom zagarantovanog prava na zdravu životnu sredinu, izveštaji Zaštitnika građana prepoznaju ugrožavanje životne sredine kao oblast kršenja ljudskih prava.Nismo prava.Nismo sigurni da li će uskraćivanje informacija o životnoj sredini biti u skladu sa duhom direktiva i konvencija EU, jer načelno svi ovi dokumenti imaju za svrhu da se informacije o životnoj sredini učine dostupnim javnosti u najvećoj mogućoj meri.Inače, pozitivno je i pozdravljamo predloženo rešenje da se Povereniku pruži mogućnost da može obrazovati kancelarije i van svog sedišta, čime bi po modelu lokalnih ombudsmana mogao biti dostupan većem broju građana. Lokalne kancelarije za slobodan pristup informacijama od javnog značaja su način ostvarivanja prava građana na dobru upravu, i to je svakako jedan od razloga za izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje su predviđene brojnim aktima, počevši od Akcionog plana za Poglavlje 23, Akcionog plana za sprovođenje Inicijative partnerstvo za otvorenu upravu za period 2020. do 2022. godine, pa do Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period od 2021. do 2025. godine i Akcionog plana za sprovođenje medijske strategije. Kancelarije u jedinicama lokalne samouprave su pravi primer neposredne demokratije, transparentnog i otvorenog sistema.Imajući u vidu prethodno navedeno, poslanička grupa SVM će podržati Predlog zakona o Zaštitniku građana i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Hvala na pažnji.

na dnevnom redu današnje sednice u objedinjenoj raspravi nalaze se dva predloga zakona, koji su veoma značajni za naše građane, a to su Predlog zakona o Zaštitniku građana i izmene i dopune postojećeg Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Na

za.Zakoni o kojima danas raspravljamo spadaju u red specifičnih, veoma važnih zakona iz razloga što oni detaljnije regulišu rad i postupanje pred državnim organima koje je propisao i sam Ustav i čije donošenje time predstavlja i ustavnu obavezu i dodatnu razradu ustavnih odredaba.Na prvom mestu to je novi Predlog zakona o Zaštitniku građana. Svi znamo da se radi o izuzetno značajnom republičkom organu, čije je postojanje u ustavnoj praksi prethodnih 15 godina u punoj meri potvrdilo opravdanost njegovog uvođenja u naš pravni sistem. No, primena zakona i iskustva iz praktičnog rada Zaštitnika pokazala su da postoji određeni prostor za unapređenje pravnih odredbi zakona o pitanju regulisanja određenih segmenata njegovog rada, a na to su pažnju skretali i predstavnici međunarodnih organizacija i raniji zaštitnici građana u svojim redovnim izveštajima, što ukazuje da ove izmene znače i usklađivanje našeg zakonodavstva sa tekovinama EU. Mi sada donošenjem novog zakona nastojimo da se izvrše ta neophodna poboljšanja u cilju potencijalno još kvalitetnijeg rada ove ove institucije Zaštitnika građana.U tom pravcu novim zakonom je najpre liberalizovan postupak izbora kandidata za Zaštitnika građana tako što je umesto dosadašnjeg rešenja da pravno predlaganje kandidata imaju isključivo samo poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, sada je predviđeno da se svako svako zainteresovano lice, koje ispunjava uslove, može prijaviti i na javni poziv za izbor koji će raspisivati predsednik Narodne skupštine određenim preciziranim rokovima, tako da se neće desiti da ovo značajno mesto u sistemu vlasti ostaje dugo upražnjeno u slučajevima isteka mandata, ostavki i drugih nepredviđenih slučajeva.Predviđena slučajeva.Predviđena je i novina u trajanju mandata što će on ubuduće trajati osam, umesto sadašnjih pet godina, ali bez prava na reizbor istog lica u drugi mandat, što mislim da je možda bolje rešenje nego sadašnje, jer će duži mandat svakako omogućiti veću nezavisnost u njegovom radu.U članu koji se bavi zamenicima Zaštitnika građana sada su ispunjene međunarodne obaveze koje smo preuzeli, te će biti određeni zamenici koji će se baviti određenim pitanjima prava osoba sa invaliditetom i trgovine ljudima.U članu 14. koji se bavi mogućnostima za razrešenje predviđa se i mogućnost da se Zaštitnik građana suspenduje i u slučaju da eventualno bude osuđen za krivično delo i na osnovu prvostepene presude, ali se naravno nadamo da primene ove odredbe nikada neće doći u praksi.Nadležnosti rada Zaštitnika građana novim zakonom detaljnije su normirani. Tu bih istakao proširenje ovlašćenja Zaštitnika da ubuduće kontroliše bez najave pored ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, još i ustanove socijalne zaštite i domove za smeštaj starih

druge strane, u odredbama o postupanju pred ovim organom sada se uvode i precizne obaveze Zaštitnika građana i njegovih službi da na svaku pritužbu koju prime moraju da postupe u roku od 15 dana, tako što će pritužbu odbaciti ili sprovesti ispitni postupak koji maksimum može trajati do 90 dana, a samo izuzetno i duže.Novitet predstavlja i mogućnost da se vodi skraćeni postupak ako se činjenično stanje može utvrditi iz priloženih dokumenata.U članu 37. detaljnije su regulisana pitanja vezana za okončanje okončanje ispitnog postupka i eventualne mere koje treba preduzeti, a to se pogotovo odnosi na proceduru za preporuku za razrešenje sa funkcije i nepostupanje po zadatim preporukama i merama.Drugi zakon, kojim se danas bavimo, vezan za izmene i dopune postojećeg Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i ovaj institut i državni organ koji treba da štiti primenu ustavnog načela prava na slobodu pristupa informacijama su svakako od velikog značaja za puno ostvarivanje demokratskih načela pravne države, što svakako Srbija i jeste.Mi smo svedoci da je u dužem vremenskom periodu unazad dolazili do neadekvatne realizacije ovog prava u praksi, odnosno da su se mnogi državni organi i ostali subjekti koji su bili u obavezi da daju podatke na zahtev zainteresovanog lica na te svoje obaveze u značajnom broju slučajeva jednostavno oglušili i pored svih zakonskih mehanizama, o čemu svedoče i egzaktni podaci koji su dati u obrazloženju ovog Predloga zakona.Izmenama i dopunama postojećeg teksta najpre je precizirano šta se podrazumeva pod pojmom organa javne vlasti kako se ne bi dešavali nesporazumi oko toga ko ima, ko nema obavezu davanja informacija.U članu 9. predviđeni su i novi osnovi za uskraćivanje prava na uvid informacije, a to su povreda prava intelektualne svojine i zaštiti prirodnih dobara, a postojeći osnovi su dodatno precizirani.Ono što je najvažnije, brisan je postojeći član 13. izmenjen je član 16. zakonskog teksta gde se viši gde se viši organi i vlasti neće moći pozivati na izgovor da se traži preveliki broj informacija, da zahtev odbiju, a samo postupanje organa kada primi zahtev je preciznije regulisano.Takođe, dodavanjem čl. 27a. i 27b. sada je postupanje Poverenika u slučaju kada organ ne želi da izda informaciju u potpunosti usklađeno sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

se tiče samog Poverenika dopunom zakona stvara se mogućnost da on može otvoriti svoje kancelarije izvan Beograda kako bi se postupci lakše vodili, a izvršene su izmene i u načinu izbora u trajanju mandata koje su analogne sa izmenama koje se predlažu za Zaštitnika građana.Na kraju, povećane su novčane kazne za prekršaje koji su propisani ovim zakonom pa se treba nadati da će to uticati na bolju i efikasniju primenu samog

građana i Poverenik za informacije od javnog značaja svakako spadaju u te kategorije i zato će Poslanička grupa PUPS P“ u danu za glasanje dati svoju podršku za usvajanje ovih predloga zakona. Takođe, Poslanička grupa PUPS – „Tri P“ će u danu za glasanje će podržati i ostale predloge i zakonska rešenje razmatra na ovoj sednici i glasati takođe

Zahvaljujem potpredsedniče.Poštovana ministarko Obradović sa saradnicima, uvažene kolege, dragi građani Srbije, pre svega svima kojima danas slavite slavu od srca čestitam, kolegama iz SNS takođe, da još dugo godina slavite svi zajedno u miru, pre svega, a ostalo smo ionako zaduženi da obezbedimo i za građane i za nas.Govorimo o dva veoma važna zakona i sve diskusije pre moje su bile iscrpe i značajne i neću mnogo novog reći, ali hoću da se osvrnem na važnost pre svega oba zakona i činjenicu šta znači i šta donose i koliko je promena ovog zakona u stvari potvrda pre svega jačanja poluga demokratizacije našeg društva, ali su isto tako i jedan bitan mehanizam jačanja pravne države kroz kontrolu pre svega poštovanja Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava i sloboda.Novi Zakon o Zaštitniku građana kada govorimo o njemu ili o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja govorimo pre svega sa pozicije da je Zaštitnik građana jedan nezavisni državni organ koji po definiciji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, javnog pravobranilaštva kao organa nadležnog za pravnu zaštitu, imovinskih prava i interes Republike Srbije, kao i svih drugih organa, odnosno organizacija preduzeća i ustanova koje vrše javno ovlašćenje i pred kojima građani ostvaruju svoja prava.Ako znamo da je Zaštitnik građana ustavna kategorija onda su naravno jasna i njegova ovlašćenja i pre svega snaga njegove zakonske zaštite građana od nesavesnog rada državnih organa i nosilaca javne vlasti, odnosno od onoga što u praksi zovemo državna administracija.Uspostavljanje institucije Zaštitnika građana, i o tome ste, ministarka, govorili, odraz je pre svega izraženije potrebe ovih modernih društava da da jednostavno iskoračimo u smeru, da olakšamo i unapredimo kvalitet života. Govorili ste vi, ali i moje kolege, da je sam pojam ombudsmana prvi put ustanovljen u švedskom parlamentu, davne 1809. godine, kao jedan od organa koji nezavisno od izvršne vlasti brine o pravima građana. Danas je to institucija koja se na evropskom nivou uspostavlja kao negde jedinstveni mehanizam, tako da je i za Srbiju uspostavljanje ovog instituta deo otprilike našeg evropskog puta.Zaštitnika građana imaju sve članice EU danas, ali i sve zemlje kandidati. Institut zaštitnika uveden je zakonom 2005, a donošenjem Ustava 2006. godine je definisan njegov ustavni položaj i uloga, čime je dobio značajno mesto u našem pravnom sistemu i svrstan je u najviše organe državne vlasti. Velika ovlašćenja koja Zaštitnik građana ima potvrđuju, pre svega, značaj ovog nezavisnog organa koji samostalno i bez bilo kakvih političkih pritisaka vrši kontrolu rada državnih organa pred kojima građani ostvaruju svoja prava.Građani imaju pravo da zaštitu potraže kod Zaštitnika građana onda kada nisu uspeli da ostvare svoja prava i iscrpili su sve pravne mogućnosti pred državnim organima ili sudovima. Ne može se osporiti diskusija kolege Zukorlića u onom delu u kom govori o rokovima, ali sada prosto kod donošenja svakog zakona negde tek praksa pokaže šta je ono što treba unaprediti, tako da sve to treba uzeti u obzir kada je u pitanju i ova verzija zakona i svaka buduća o kojoj ćemo, sigurna sam, mi ili neki drugi razgovarati.Digitalizacija državne uprave, odnosno uvođenje e-uprave i stavljanje u funkciju pre svega jedinstvenog registra stanovništva, koji je povezao čak 13 različitih baza podataka, zatim otvaranje jednog šaltera za sve usluge uprave, uvođenje elektronskih potpisa i elektronskog dokumenta, kao i stalna edukacija zaposlenih u javnom sektoru, dokaz su pre svega opredeljenosti naše države da jača pravnu državu i garantuje svojim građanima pravnu sigurnost u ostvarivanju prava.Srbija prava.Srbija je, naročito u prethodnih pet godina, učinila dosta kvalitetnih koraka ka tom cilju, i to pre svega ministarstvo na čijem ste čelu, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ali i svi ostali vladini resori u domenu svoje odgovornosti. Tako da, lično verujem da će se daljim unapređenjem, pre svega stručnosti i efikasnosti javne uprave, smanjiti i pritisak možda na instituciju Zaštitnika građana, makar u onim segmentima neefikasnog rada, ćutanja administracije ili formalno-pravnih propusta organa vlasti, što često kod građana može stvarati osećaj nesigurnosti, nejednakosti ili neretko i diskriminacije u ostvarivanju prava.Čak smo i ovde u parlamentu mnogo puta govorili upravo o efikasnosti tih državnih organa, doneli brojne zakone koji treba da doprinesu i efikasnosti i zakonitom radu javne uprave, suzbijanju nepoželjnog ponašanja državne administracije, pre svega korupcije, nepotizma, jer za svakog građanina susret sa službenikom na šalteru jeste otprilike prva slika o državi i o njenoj efikasnosti i pravičnosti. Ona izreka na koju smo svi navikli, a to je „Fali ti jedan papir“, zaista je na dobrom putu da postane prošlost, bilo da je razlog stvarnog nedostatka papira ili neprofesionalnog odnosa nekog službenika koji građanima jednostavno kažu - dođi sutra.Naglašavam da ne zaboravimo da iz te slike o javnoj vlasti proističe kasnije i opšti stav o državi, a kriterijume efikasnosti i zakonitosti rada naše javne uprave koriste neretko i evropske institucije. Pre svih Evropska komisija koja ocenjuje napredak Srbije kao kandidata za članstvo u EU. Poslednji izveštaj negde govori da smo prepoznali ono što oni kritikuju i unapredili ono što su bili nedostaci.Novim predlogom zakona se osnažuje nezavisnost, a time i značaj institucije Zaštitnika građana i otklanjaju nedostaci uočeni u četrnaestogodišnjoj praksi primene ovog važećeg zakona. Jasnije se preciziraju ovlašćenja, postupci i procedure značajne za zaštitu prava građana pred ovim organom, a vrši se i neophodno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa potpisanim međunarodnim ugovorima i konvencijama, pre svega sa evropskom praksom i zakonodavstvom.Novim predlogom zakona preciziraju se ovlašćenja koja proističu iz svih potpisanih međunarodnih ugovora i konvencija i u skladu sa tim precizira se da Zaštitnik građana ima ulogu nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, nacionalnog mehanizma za praćenje Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima, kao i položaj posebnog tela koje štiti, promoviše i unapređuje prava deteta, za mene negde najvažniji momenat.U kontekstu ovih ovlašćenja, zaista ću posebno skrenuti pažnju na značaj novih zakonskih ovlašćenja koja se tiču prava deteta. Nemam dilemu da me ministarka razume zašto baš o tome pričam, jer je pre svega najosetljivija populaciona grupa. Ovim novim rešenjem se daje ovlašćenje Zaštitniku da bez prethodne najave može bez ometanja da dođe u ustanovu socijalne zaštite za smeštaj dece, mladih i odraslih, izvrši pregled i ustanovi da li su narušena ili ugrožena prava deteta.Zaštitnik je u prethodnim izveštajima ukazivao i na mali broj zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, što je jedan od razloga nedovoljnog preventivnog rada i kada je u pitanju porodično nasilje, naročito nad decom, ali to se može odnositi i na prava dece u postupcima razvoda braka, što se sve češće otvara kao problem, ili na prava iz oblasti socijalne zaštite porodice sa decom koja žive u teškim socijalnim uslovima.Iskoristiću priliku da skrenem pažnju i na probleme samohranih porodica, sa decom koja uprkos pravosnažnim presudama ne dobijaju alimentaciju jer nedostaje izvršenje presuda, što je takođe jedan od razloga za obraćanje Zaštitniku građana. Sve je učestaliji i primer ugrožavanja dečijih prava u postupcima poveravanja dece pri razvodu braka. Često se roditelju dete oduzima zbog lošeg materijalnog stanja, pri čemu se zanemaruje potreba deteta da bude sa roditeljom sa kojim je bezbednije i kome je dete možda emotivno privrženije. Umesto da se roditelju materijalno pomogne da on brine o detetu, pribegava se i smeštaju u hraniteljsku porodicu kojoj se plaća briga o detetu, iako ono ima svoje roditelje.Prosto, negde cenim da bi zdravije za dete bilo da se roditelju sa kojim dete želi da živi možda pomogne na način na koji to država zaista radi kada su u pitanju hraniteljske porodice. Da ne svedem svoju diskusiju baš na utisak o filmu snimljenom po istinitom događaju, film „Otac“, ali zašto da ne, da se i na to osvrnemo kao na jedan slučaj koji možda ne bi smeo da nam se je u pitanju zaštita prava deteta, ovim zakonom će se omogućiti da roditelji ili staratelji podnesu pritužbu na rad organa koji krše prava deteta, a ukoliko je dete starije od 10 godina života može i samo da podnese pritužbu za kršenje prava od strane državnih institucija i organa. Sve ovo potvrđuje ogroman značaj i ulogu Ombudsmana i time njegovu ogromnu odgovornost za realizaciju nadležnosti koje su Ustavom i ovim zakonom utvrđene.Mi kao narodni poslanici, u poslednjih par godina, redovno na plenumu raspravljamo i usvajamo izveštaj Zaštitnika građana, što ima karakter nadzora nad radom ovog organa. Iz ranijih izveštaja o radu Zaštitnika građana upoznavali smo se sa obimom i strukturom zahteva i pritužbi građana upućivanih Zaštitniku, kao i sa ishodima tih podnesaka, od kojih su se mnogi odnosili upravo na bazične potrebe i prava građana. i pitanje izbora ličnosti Zaštitnika građana i njegovih zamenika predstavlja veliku odgovornost Narodne skupštine, koja po zakonu bira Zaštitnika.Slažem se potpuno da je iskorak u načinu predlaganja Zaštitnika. Međutim, ovim predlogom menjaju se i uslovi potrebni za izbor Zaštitnika i njegovih zamenika, dužina njihovih mandata i predlaže se da Zaštitnik građana ne mora biti diplomirani pravnik, kao što je to do sada bio, produžava se mandat na osam godina, a predlaže se i da zamenike, kojih može biti do četiri više, ne bira Narodna skupština, već ih postavlja sam Zaštitnik na osnovu konkursa.Podneli smo kao poslanička grupa nekoliko amandmana koji se odnose upravo na stručnu spremu Zaštitnika, pre svega, i način izbora njegovih zamenika. Zaista, predlažemo i mislimo da Zaštitnik mora biti po struci diplomirani pravnik, jer su poslovi Zaštitnika usko vezani za sprovođenje zakona i zaštitu građana od izigravanja zakona na bilo koji način.Kada su u pitanju zamenici Zaštitnika, predlažemo da se njihov izbor vrati u Skupštinu zbog značaja uloge i velikih ovlašćenja koja prosto imaju ovim zakonom, ali ćemo po amandmanima razgovarati u raspravi u pojedinostima o tome, da sada ne oduzimam ni sebi ni vama vreme. Međutim, molim vas da ipak razmislite o tom predlogu jer je zaista dobronameran i čini mi se negde svrsishodan.Drugi Predlog zakona iz ovog pretresa jesu izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i on sadrži takođe obimne izmene kojima se unapređuje institucija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je kao i Zaštitnik građana važan nezavisni državni organ, sa značajnom ulogom u našem pravnom sistemu.Poverenik je svojevrsni zaštitnik prava na javno obaveštavanje i informisanje o aktivnostima i nadležnostima organa javne vlasti. Posrednik je između građana i organa vlasti i rešava sporne situacije u kojima građanima i pravnim licima državni organi uskrate pristup informacijama od javnog značaja. To je neko kome građani treba da veruju i imaju poverenja da će im on pomoći da ostvare svoja prava na informacije od javnog značaja, bilo da je u pitanju informacija od uticaja na prava građana ili informacija od opšteg, odnosno javnog interesa.Rad Poverenika i veliki broj zahteva tražioca informacija od javnog značaja potvrđuje značaj ove institucije i poverenje koje su građani izgradili. U skladu sa ovim zakonom, Poverenik se uključuje u zaštitu prava onda kada organi javne vlasti donesu rešenje kojim se odbija zahtev za pristup informacijama. Onda građani ili pravno lice zbog takvog rešenja imaju pravo i mogućnost da podnesu žalbu Povereniku.Upravo smo u Godišnjem izveštaju o radu i Poverenika, razmatranog na sednici Narodne skupštine, videli da je najveći broj žalbi Povereniku upućeno upravo zbog nepostupanja po zahtevima tražioca informacija. Zato se ključne izmene ovog zakona i odnose, čini mi se, na unapređenje tog postupka i povećanje transparentnosti podataka koji se objavljuju, kao i na proširenje kruga lica na koje se zakon odnosi.Predložene izmene treba da dovedu do toga da svi organi vlasti postupaju u skladu sa zakonskim obavezama i da građani mogu da ostvare svoje pravo iz zakona, a to je dostupnost informacija o radu organa vlasti.Proširivanje kruga lica na koje se zakon odnosi imaće veliki uticaj na povećanje obima dostupnih informacija o radu javne uprave. I na kraju, možemo reći da su izmene ovog zakona rezultat i našeg strateškog opredeljenja ka evropskim integracijama i u praksi uočene potrebe poboljšanja zakona u interesu javnosti da bude obaveštena i da raspolaže relevantnim informacijama koje mogu uticati na život, zdravlje ili ostvarivanje prava.Kao i Zaštitnik građana, tako i poverenik predstavljaju mehanizme demokratizacije društva, pravne države, što i jeste negde strateško opredeljenje Srbije. U tom kontekstu, pred ovim nezavisnim organima stoji jedna velika odgovornost za vršenje ovlašćenja koja su im Ustavom i zakonom poverena.Ono što je takođe možda bila moja dilema lično i poslaničke grupe je dužina mandata, negde isključivo zbog toga što mi se čini da će taj mandat od osam godina biti najduži mandat koji bilo ko ima uz Srbiji, nekako mi je mnogo čak i iznad mandata predsednika Republike. Ali, odustali smo od amandmana koji utiče na dužinu mandata, pre svega verujući da je procena koja je urađena pre nego što je tako dug mandat dodeljen racionalna. Možda ima i smisla da osam godina obavljaju tu funkciju.Nadam se da ćemo ovim izmenama unaprediti, opet kažem, i poboljšati postojeće stanje. Sigurna sam da će praksa pokazati da tu treba još toga uraditi. U svakom slučaju, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, vama ministarka lično čestitke za jedan ovakav iskorak. Ovo nisu male izmene zakona, i to dva zaista važna zakona za funkcionisanje Srbije. Tako da, očekujem da će nam praksa dati još zadataka koje treba da unapredimo. Molim da još jednom i pre rasprave u pojedinostima obratimo pažnju na ono na šta smo probali da amandmanski odreagujemo. Hvala vam.

dame i gospodo narodni poslanici, ministarka sa saradnicima, poštovani građani Srbije, kao što su moje uvažene kolege u toku današnjeg dana rekle, pred nama je danas Predlog zakona o Zaštitniku građana, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.I u toku današnjeg dana ovde u Narodnoj skupštini ćemo razgovarati o zakonskim aktima koji imaju za cilj regulisanje oblasti koje spadaju u nadležnost nezavisnih institucija i koji za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini, kao najvišem zakonodavnom telu.Takođe, u toku prethodne sednice smo imali mogućnost da raspravljamo o izveštajima nezavisnih institucija, odnosno nezavisnih regulatornih tela, i na taj način smo jasno pokazali želju i nameru da čujemo komentare i mišljenja koja nam dolaze od strane nezavisnih institucija, ali ono što je značajna promena u odnosu na period kada je SNS predstavljala najjaču opozicionu stranku ovde u domu Narodne skupštine jeste što nismo mogli da čujemo negativna mišljenja koja su usmerena ka vladajućoj većini, nego komentare koji predstavljaju različite poglede na određene mere i aktivnosti koje preduzima Vlada Republike Srbije.Kada govorimo o samom Predlogu zakona o Zaštitniku građana, ustavni i zakonski okviri za njegovo donošenje su sadržani u članu 91. Ustava Republike Srbije. Ustav Republike Srbije jasno definiše da je Zaštitnik građana nezavisni državni organ koji štiti prava građana Republike Srbije, ali istovremeno sprovodi kontrolu nad radom organa državne uprave, organizacija, javnih preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.Da bismo u startu napravili jasnu distinkciju u pogledu ovlašćenja Zaštitnika građana, moramo da kažemo da Zaštitnik građana nije ovlašćen da nadzire rad Narodne skupštine Vlade Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Ustavnog suda i drugih sudova i javnih tužilaštava.Ukoliko bismo govorili o razlozima za donošenje ovog zakona, s jedne strane, potrebno je unapređenje zakonskih odredbi koje se odnosi na sistem kontrole rada državnih organa uprave i onima kojima su poverena javna ovlašćenja i, s druge strane, unapređenje pojedinih zakonskih odredbi koje se odnose na način izbora Zaštitnika građana koji će doprineti efikasnijem i transparentnijem radu Zaštitnika građana u budućnosti.Ali ukoliko bi nam neko postavio pitanje kako bismo mogli da definišemo ovaj zakonski akt u kratkim crtama, mi bismo rekli da je on jasan, koncizan i da sadrži jasno definisane odredbe i norme koje će doprineti lakšoj primeni ovog zakonskog teksta u svakodnevnim situacijama i koji će biti garant još nezavisnijem i transparentnijem radu Zaštitnika građana.Svakako, pošto danas govorimo o novom zakonskom aktu, on sadrži takođe i nove zakonske norme, ja ću probati da se usredsredim samo na one zakonske norme koje predstavljaju specifičnost u odnosu na prethodni zakonski akt. Kao što su svakako i moje kolege rekle, taj predlog zakonskog akta definiše najširi krug lica prema kojima Zaštitnik građana može da preduzme radnju u cilju njihove pravne zaštite, odnosno sva pravna i fizička lica, kao i lica koja u tom trenutku nemaju državljanstvo ili lica koja ne poseduju državljanstvo, što je suštinska promena u odnosu na prethodni zakonski akt koji nije prepoznavao ovu kategoriju lica.Takođe, u članu 2. se definiše da je Zaštitnik građana organ nadležan za obavljanje poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, kao i Nacionalnog mehanizma za praćenje i sprovođenje Konvencije o pravima osoba sa što je direktan korak ka dodatnoj zaštiti i unapređenju korpusa ljudskih prava u Republici Srbiji.Ali norme koje predstavljaju svakako novinu u odnosu na prethodni zakonski akt jesu one koje regulišu transparentniji način izbora Zaštitnika građana ovde u Narodnoj skupštini uz aktivno učešće nadležnog skupštinskog odbora. Te norme jasno definišu mogućnost raspisivanja javnog poziva od strane predsednika Narodne skupštine, koji će biti upućen svim onim zainteresovanim licima koja žele da budu kandidati za poziciju Zaštitnika i da se ovaj javni poziv objavi u novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, kako bi najšira javnost mogla da bude uključena u ovaj vrlo odgovoran proces.Svakako najbitnija promena jeste što se, umesto sadašnjeg šestogodišnjeg mandata, Zaštitnik građana bira na mandat od osam godina, ali razlika jeste što on neće moći da bude reizabran na tu funkciju.Što se tiče poslova, smatram da smo malo pričali o tome u ovim uvodnim rečima ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa. Što se tiče promena kada govorimo o nadležnostima Zaštitnika građana građana jeste što će on sada imati mogućnost da upućuje inicijative za izmene i dopune zakona ne samo Narodnoj skupštini i ne Vladi Republike Srbije, nego svim onim drugim državnim organima koji se nalaze pod sistemom njegove kontrole.Svakako, važnu novinu predstavlja i što podnosioci pritužba će sada morati da iscrpe sva pravna sredstva, pa da pritužbu podnose Zaštitniku građana i da Zaštitnik građana u budućnosti neće moći da raspravlja, što možemo prepoznati kao pozitivne ciljeve ovog zakona jeste da se ostvaruje budžetsko-finansijska nezavisnost, zatim proširivanje postojećih ovlašćenja koja se ostvaruju kroz davanje inicijativa širem krugu državnih organa, kao i jačanje nezavisnosti institucije Zaštitnik.Ono što ste vi, ministarka, rekli u postupku pripremanja ovog predloga zakona imali smo veoma jasan princip inkluzivnosti gde su uključena i fizička lica i drugi međunarodne institucije kako bismo danas mogli da pričamo o najboljem zakonskom aktu koji danas, odnosno, o kojem ćemo u narednim danima glasati u Narodnoj skupštini.Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, to je sastavni deo Strategije reforme javne uprave od 2021. do 2025. godine i kao jedan od ciljeva jeste bio i izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Ono što mi u poslednje vreme prepoznajemo kao negativnu praksu i ono što se u pravnoj struci naziva zloupotreba prava, jeste što veliki broj lica prosto guši instituciju Poverenika velikim brojem pritužbi i onda dolazi do pokretanja prekršajnog postupka gde ti isti podnosioci naplaćuju troškove u odnosu na učešće i na finalizaciju tog prekršajnog postupka.Novine jesu, svakako, što je Poverenik za informacije od javnog značaja ovlašćen da izdaje prekršajne naloge u iznosu od 30.000 dinara onim odgovornim licima koji ne postupe po njegovom zahtevu, kao i obaveza Poverenika, odnosno da Poverenik može da izda nalog svim nadležnim državnim organima da sve najbitnije informacije obavljaju na svojim veb prezentacijama.Zaista smatram da su ovi zakonski predlozi uređeni dobro od strane Vlade Republike Srbije kao ovlašćenog predlagača i resornog ministarstva i zaista možemo da budemo ponosi na određene zakonske norme koje su uvedene u ove nove zakonske tekstove.Ipak, ono što ne mogu da shvatim i što će se moje izlaganje razlikovati u odnosu na moje uvažene kolege, jeste što se susrećemo sa određenim oprečnim stavovima u odnosu na period do 2012. godine.Mi moramo ovde da postavimo jasnu distinkciju u odnosu na period pre 2000. i posle 2012. godine i da pričamo o svim onim ljudima koji su bili na čelu ovih nezavisnih institucija, koji su te institucije koristili za svoju političku samopromociju, a svoje poslove nisu radili u skladu sa Ustavom i zakonom.Zato je meni prilikom čitanja ovog predloga zakona zaista neshvatljivo

a ništa nisu uradili tokom svog mandata. Podsetiću vas da je gospodin Saša Janković obavljao ovu funkciju od 2007. do 2017. godine, a gospodin Rodoljub Šabić je ovu funkciju vršio od 2004. do 2018. godine.Ono što mi je takođe neshvatljivo jeste da je broj pritužbi od 2009. do 2012. godine bio mnogostruko veći nego što je to bio 2019, 2020. i 2021. godine, pa je broj pritužbi 2012. godine iznosio, odnosno broj obraćanja 23.525 a broj podnetih pritužbi iznosio 5.021.Ovaj 5.021.Ovaj egzaktan broj nam govori o tome na koji način su radili državni organi do 2012. godine. Oni prosto u tom trenutku nisu želeli da odgovaraju nikome zato što su znali da imaju apsolutnu većinu u Vladi, da imaju ovde apsolutnu većinu i da ne moraju nikome ništa da objašnjavaju u bilo kojoj oblasti, u u bilo kom aspektu i to im se naravno obilo o glavu 2012. godine kada je narod shvatio da ne želi više na čelu države da ima diletante.Isto kada govorimo o Zaštitniku građana, moram da podsetim sve moje uvažene kolege i građane Republike Srbije o izjavi koju je Saša Janković dao pre nekoliko nedelja za jedan mediji u kojoj je rekao u kojoj je rekao da su mu određeni ambasadori i određeni kvaziprijatelji predlagali da na određeni način

da na određeni način, naravno uz njihove savete, određenih centra moći pokuša da preuzme ulogu Aleksandra Vučića, jer tobože Aleksandar Vučić ima određene probleme sa srcem, pa je mnogo bolje da Saša Janković bude kalif umesto kalifa.Ali, ja se ne bih složio sa tim nazivom kalif umesto kalifa, već da dođe na mesto predsednika Republike Srbije. Saša Janković koji je bio naš politički oponent i za koga smo mi govorili sve one stvari koje je on zaista radio je u određenom trenutku odlučio da olakša dušu i da nam kaže sve one stvari koje će biti uvod za stvari sa kojima se mi susrećemo poslednjih godinu, godinu i po dana. A te stvari koje su nastavak njegov izjave, jesu upravo ono što mi danas vidimo u medijima, medijima koje su u najvećem broju pod vlasništvom predstavnika bivšeg tajkunskog režima, koji vrše dehumanizaciju i kriminalizaciju porodice Aleksandra Vučića.Imali smo pre neki dan izjavu potpredsednika SNS Miloša Vučevića, sa kojom se ja u potpunosti slažem, kao i sve moje kolege, nadam se i evo sada kada gledam svi mi svojim telom potvrđuju, odnosno da je Miloš Vučević prvi koji je olakšao dušu 2019. godine i koji je rekao da postoje paralelni centri moći koji hoće direktno da naude predsedniku Aleksandru Vučiću. Zašto se to dešava? Dešava se zato što je Srbija danas ekonomski jača, ekonomski nezavisna, samostalna, samostalno donosi svoje odluke i predstavlja problem i određenim i spoljašnjim i unutrašnjim centrima moći.Zašto

pre svega Aleksandra Vučića, a zatim njegovog brata Andreja Vučića uvlačenjem u afere kako bi neko mogao da posle određenog vremena dođe na vlast i preuzme sve zasluge koje smo mi ostvarili od 2012. godine.Mi

Ne možemo da zanemarimo činjenicu da je predsednik Aleksandar Vučić bio prisluškivan 1882 puta. Ne možemo da zanemarimo činjenicu da su njegovog brata Andreja Vučića pratili određeni pripadnici MUP. Da je neko dostavljao podatke KRIK-u i drugim tzv. nezavisnim medijima o njegovom sinu Danilu Vučiću kako tobože sedi u nekom kafiću i gleda utakmicu. Pa, šta je u tome loše?Onda loše?Onda kao vrh ledenog breza napravite, odnosno pokušate da izmislite aferu Jovanjica gde vam podršku daju određeni policijski funkcioneri kako je neko morao, odnosno kako su terali Koluviju da direktno optuži Andreja Vučića i time slome Aleksandra Vučića kako bi otišao sa vlasti. Nije ovo prvi put da se dešava.Kada govorimo o spoljnim centrima moći, ti napadi dolaze iz Crne Gore, oni dolaze iz BiH, oni dolaze iz Hrvatske, ali evidentno je da imaju određenu podršku unutar Beograda Beograda i unutar Republike Srbije da sprovedu svoj plan da Srbija ne bude više jaka, nezavisna nego da ona bude slaba, da mora srpski narod uvek da pati i da srpski narod mora da se izvinjava za sve one stvari koje je radila ili koje nije radila.Zaista molim, pošto smo juče pričali o rebalansu budžeta, da se odvoje veća sredstva i za Ministarstvo unutrašnjih poslova i za Ministarstvo pravde i da jedanput konačno ovo klupko koje ima više slojeva skroz otvorimo i da vidimo ko je bio sve učesnik ovih, ja ja bih rekao, katastrofalnih napada na porodicu Aleksandra Vučića. Zašto je to nekome trebalo u ovim trenucima i zašto su neki, ja kažem, nadam se da će državni organi ubrzo to otkriti, stvarali pojedine paralelne strukture i u državi i u tajkunskim medijima i u određenim opozicionim blokovima, ali i u određenim strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova.Nadam se da ćemo svi zajedno stati iza ove ozbiljne i odgovorne politike, da se više nikada nećemo sakrivati i da ćemo stati svi zajedno u odbranu i Aleksandra Vučića i Andreja Vučića. Zašto je potrebno nekome da vrši kriminalizaciju brata predsednika prethodnih nekoliko godina, da ga napada, da ga lažno optužuje da ima restorane, da ima vinograde, da ima kafiće, da ima ja ne znam šta? Gde ste vi videli Andreja Vučića da sedi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu? Da li imate i jedan dokaz? Nemate. Zato što vam je potrebno da udarite na članove porodice Aleksandra Vučića, da bi određene paralelne strukture došle na njegovo mesto i kako bi uspele da preuzmu sve one zasluge koje je stvorio od 2012. godine do danas.Nadam se da nećemo raditi samo na izmeni zakona koje se odnose na nezavisne institucije. Zašto? Zato što tih nezavisnih institucija nema nigde da osude napade na članove porodice Aleksandra Vučića. Nemate nigde Poverenicu za rodnu ravnopravnost, nemate nigde Zaštitnika građana kada se u dnevnom listu "Danas" objavi naslovna strana protiv Danila Vučića, a nemate ni neke funkcionere SNS da osude takve napade. Oni bi verovatno žešće osudili određene napade da kuče udare na ulici. Nemate ih ni pre mesec dana, nemate ih ni sada.Mi moramo jedanput da napravimo distinkciju od stvari koje su nam se dešavale do 2012. godine. Mi ne smemo ni na jedan način da postanemo nekadašnja Demokratska stranka, da radimo samo stvari koje ćemo stvoriti da bi stavili sebi u džep. Mi moramo da budemo mnogo napredniji u odnosu na period pre 2012. godine. Ali, zato nam je bitno da imamo jedinstvenu politiku, da nemamo paralelne strukture, da nemamo ljude koji žele iz ćoška da skinu

ovde odluke neće donositi tajkuni, neće donositi članovi pojedinih paralelnih struktura, neće donositi prljave značke iz Ministarstva unutrašnjih poslova i neće donositi tajkuni i strani ambasadori. Građani Republike Srbije su ovde jedini koji mogu da odlučuju, a ja se nadam da ćemo na predstojećim izborima 2022. godine dati punu podršku politici Aleksandra Vučića, jer je to jedina politika koja obezbeđuje prosperitet i dalji napredak Srbije. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Kesaru.Sada prelazimo na listu narodnih poslanika.Prva na listi je koleginica Misala Pramenković. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovana ministrice sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama su, kao što smo imali prilike čuti, dva veoma važna zakonska rešenja. Jedan se tiče Predloga izmena i dopuna Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, a drugi se odnosi na Zakon o Zaštitniku građana.I jedan i drugi zakon se direktno tiču prava u pogledu ostvarivanja, zapravo predstavljaju adekvatne mehanizme u pogledu ostvarivanja prava građana i u tom pogledu je svakako interes svih nas, narodnih poslanika, koji prevashodno zastupamo interese građana, da podržimo ovakva zakonska rešenja koji predstavljaju adekvatnu i kvalitetnu dopunu u pogledu funkcionisanja konkretnih mehanizama, odnosno dva veoma važna instituta.Kada

informacija od javnog značaja, vidimo da kroz ovo zakonsko rešenje se dodatno učvršćuje pozicija Poverenika, što je veoma značajno u pogledu ne samo veće transparentnosti već i mogućnosti odnosno ovlašćenja koje ovaj veoma važan mehanizam dobija u pogledu mogućnosti da zatraži od relevantnih faktora, dakle javnih institucija, ustanova, da informacije koje je neophodno postave recimo na svojim veb prezentacijama itd.Sa druge strane, i taj segment donekle kaznene politike koju može u ovom momentu izreći sam Zaštitnik je verovatno adekvatno sredstvo za dolazak do informacija od javnog značaja.U pogledu Zakona o Zaštitniku građana čuli smo niz izmena koje imaju intenciju prevashodno učvrstiti takođe poziciju Zaštitnika građana sa aspekta nezavisnosti i zastupanja interesa građana, što mu je prevashodno i u opisu same namene i onoga što se očekuje od Zaštitnika građana.Dakle, Zaštitnik građana je institut koji bi trebao pomoći građanima u momentima kada osete da ne mogu doći do adekvatne pravne zaštite ili do rešenja određenog problema koji ih tišti.Iskoristila bih priliku da spomenem instituciju lokalnog Zaštitnika građana kao veoma važnu. Dakle, lokalni ombudsman je jako značajan momenat, iako Zakon o lokalnoj samoupravi ne obavezuje lokalne zajednice već daje kao mogućnost. Dobar deo njih se, da tako kažem, odvažio da uspostavi ovaj institut, neki još nisu, ali pitanje lokalnog ombudsmana nekada može biti možda i adekvatno iskorišćeno, odnosno zastupanje građana od strane lokalnih zaštitnika građana možda nekada može u u znatnoj meri biti i zloupotrebljeno i na neki način možda ispolitizovano, što se ne bi smelo desiti.Navešću konkretan primer. Naime, 2016. godine u Tutinu je lokalni Zaštitnik građana napao dvojicu građana, što je presedan i nespojivo sa funkcijom koju obavlja. Upravo u pogledu stručnih, ali i moralnih kvaliteta, kada spominjemo potencijalne kandidate, kako za nacionalne tako i za lokalne zaštitnike građana, ti kvaliteti su nešto što treba biti odlika takvih osoba. Dakle, pored stručnih kvaliteta, moralni kvaliteti su ti koji su veoma značajni, posebno u manjim lokalnim zajednicama, gde se ljudi obično znaju, prepoznaju jedni druge i onda pitanje je da li neko može imati poverenja i da li ima hrabrosti da se obrati zapravo osobi za koju možda sumnja da će na najbolji mogući način zastupati interese.U tom pogledu želim reći da se nekada određena ovlašćenja ili funkcionisanje određenih organa nekako sa centralnog nivoa prema lokalu znaju malo pogubiti u pogledu doslednosti i u pogledu osećaja odgovornosti. Zato je jako važna koordinacija i saradnja između nacionalnog Zaštitnika građana sa lokalnim zaštitnicima građana.Recimo, neke savremene zemlje su uvele uvele i veći opseg ombudsmana, odnosno zaštitnika građana, pa postoje, recimo, zaštitnici građana isključivo koji se bave pravima deteta, osoba sa invaliditetom, itd. To je To je primer dobre prakse, gde ćemo verovatno u nekom budućem periodu i mi težiti takvim nekim izmenama i dopunama i unapređenjima ovog instituta, ukoliko to, normalno, konkretne prilike budu zahtevale. Hvala. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Sanja Jefić Branković. Izvolite. **Sanja Jefić Branković** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u svom današnjem izlaganju pre svega osvrnuti na Zakon o Zaštitniku građana.Kao što su kolege već pomenule, njegov značaj je neupitan. On je u naš pravni sistem, odnosno poredak, uveden 2005. godine, dakle pre Ustava koji je sada važeći, a 2006. je sadržao izvesne odredbe koje se odnose na Zaštitnika građana i s tim u vezi 2007. godine imamo Izmenu i dopunu ovog zakona.Očigledno da sve ove izmene nisu u dovoljnoj u dovoljnoj meri pratile evropske pravne tokove u tom smislu i da postoji potreba da se donese jedan ovakav zakon. Istovremeno, Evropska komisija jed u više navrata u svojim godišnjim izveštajima o napretku Srbije, isticala stav po kome Srbija mora da donese novi zakon o Zaštitniku građana, koji će unaprediti njegovu nezavisnost, ali i efikasnost u radu.Istorijski posmatrano retko koja institucija je doživela tako veliku popularnost i rasprostranjenost kao što je institucija ombudsmana, i ovlašćenja koja ombudsman ima još od uvođenja u Švedskoj davne 1809. godine, suštinski se nisu mnogo menjala do danas. Njihov značaj posebno dolazi do izražaja kada govorimo o ombudsmanima na lokalnom nivou.Dolazim iz Niša, Niš ima svog ombudsmana, odnosno, zaštitnika građana, i mogu da kažem da su izveštaji koje on podnosi skupštini jedinica lokalne samouprave i te kako važni, jer ukazuju na to u kojoj meri dolazi do kršenja prava građana, a posebno se primedbe odnose na rad javno komunalnih i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava.Kao što i sam naziv kaže ombudsman, odnosno zaštitnik građana, koja je kao što sam pomenula, u naš sistem uvedena po švedskom modelu, on u bukvalnom prevodu znači - onaj koji ima sluha za narod. Upravo to možda daje neku dodatnu težinu, ali i značaj u postupanju Zaštitnika građana prilikom rešavanja problema.Potreba za zaštitom ljudskih prava, ali i potreba za nekom spoljašnjom kontrolom rada uprave, utoliko je značajnija ukoliko uzmemo u obzir savremeni koncept, da kažem, kreiranja država uopšte u kome čovek zauzima centralno mesto.Vreme je jednostavno pokazalo, da je upravo ombudsman taj koji je oličen u jednoj instituciji i zapravo, tu pomoć i podršku i treba da pruža. Zato bih definisala ombudsmana kao osobu kojoj je dat institucionalni karakter, ali to istovremeno nije ni inokosni ni kolektivni organ, već organ ad persona, odnosno organ koji podrazumeva ličnost i instituciju i koji iza sebe ima odgovarajuću stručnu podršku i pomoć.Skup nadležnosti kojima raspolaže Zaštitnik građana, po mom mišljenju, sasvim je dovoljan da ukoliko se te nadležnosti koriste onako kako su predviđene, obezbedi napredak i pomak u zaštiti prava građana, ali i sprečavanju diskriminacije i unapređenju rada javne uprave uopšte.Ne želim da umanjim značaj nekih drugih nezavisnih institucija, ali u oblasti zaštite svojih ljudskih prava, građani se najviše odnosno, prvo obrate Zaštitniku građana, što znači da ga prepoznaju kao instituciju koja im može pružiti odgovarajuću pomoć. Možda je razlog za to delokrug rada samog Zaštitnika građana, sa jedne strane, a sa druge strane, možda razlog leži u tome što su postupci pred ovom institucijom potpuno besplatni i lišeni nekih strogih formalnih, da kažem, zahteva koje prate neke druge postupke.Sa stanovišta zaštite specifičnih ranjivih grupa i njihovih prava, naročito važnu ulogu Zaštitnik građana ima prilikom podnošenja izveštaja, ali i inicijativa za izmenu određenih propisa. Na osnovu izveštaja koje možemo da pročitamo iz prethodnih godina, možemo reći da Zaštitnik građana upravo u toj oblasti ima i najviše uspeha. Pomenuću jednu takvu aktivnost koja je sprovedena prilikom istraživanja u vezi sa sprovođenjem Strategije za unapređenje položaja Roma za period 2009. - 2015. godine, i to istraživanje je pokazalo da od svih predloženih i predviđenih mera samo dve imaju smisla. Kao rezultat reakcije Zaštitnika u tom slučaju došlo se do sačinjavanja jednog posebnog izveštaja o sprovođenju Strategije koja je kasnije dala odgovarajuće rezultate.Za kraj, složićete se sa mnom, ukoliko se od osobe koja radi na šalteru neke od jedinica lokalne samouprave bude ljubazna i daje informacije koje su neophodne svim građanima, ako se od profesora očekuje da prenose svoje znanje i objektivno ocenjuju svoje učenike, ako se od lekara očekuje da leče pacijente i da brinu o njihovom zdravlju, onda se i od Zaštitnika građana očekuje da sprovodi ona ovlašćenja koja su mu data, odnosno da zaštiti prava građana onde onde gde je to u njegovoj nadležnosti.Upravo, od onih koji vode ove nezavisne institucije, očekuje se da i snagom svog autoriteta, ali i načinom na koji oni svoj rad predstavljaju u javnosti, jer ćemo samo tako stvoriti zaista pravu sliku o tome kakav je njihov rad, a taj kvalitet će se odraziti i na kvalitet pružanja što bi bilo u opisu posla. Hvala.

ministarko Obradović, neću reći dobro došli u Skupštinu, jer ovo je vaša kuća. Bili ste odličan poslanik, a danas svakako odličan ministar, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas objedinjena rasprava o dva veoma važna predloga zakona.Prvi Predlog zakona o Zaštitniku građana i drugi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Naravno, poslanička grupa Jedinstvena Srbija u danu za glasanje podržaće pomute predloge zakona, koji su svakako još jedan primer o angaženosti naše zemlje da ljudska prava budu prioritet, sa jedne strane, gde je pravo svakog građanina lažno bez obzira na nacionalnu pripadnost. Isto tako, da smo kao društvo dovoljno odgovorni i zreli da gradimo zemlju koja će pružiti jednake šanse za sve u skladu sa modernom i demokratskom Srbijom za kakvu se svakako svi zalažemo.Vraćajući zalažemo.Vraćajući se na same predloge zakona iz ove objedinjene rasprave, kažem, dva veoma važna predloga zakona, ali danas će moje izlaganje biti fokusirano na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.Novi zakon, svakako treba da reši jedno goruće pitanje, a to je da li su javne institucije spremne da poštuju zakon. Zakon je inače donesen pre 17 godina. Imao je neke izmene, kao što smo čuli, 2007, 2009. i 2010 godine, ali mnoge stvari nisu obuhvaćene ovim zakonom. Potrebna je korekcija zakona. Tako da imamo i neke, svakako institucije koje su u međuvremenu formirane, a nisu obuhvaćene ovim zakonom.Dakle, kao što sam rekao, ministarka, Zakon je star 17 godina, i postoji veliki prostor da se ovaj Zakon unapredi u interesu svih naših građana.Glavni problem u postojećem Zakonu jeste upravo izvršenje Poverenikovih zahteva. Rekli smo da budemo kritični i da kažemo šta su problemi. Čak i kada neki organ uskrati informacije nekom čoveku, Poverenik donese rešenje kojim se zahteva da se one dostave. Oni to ne učine.Predložene izmene zakona uspostavljaju mehanizam koji treba da dovede do toga da organi vlasti postupaju u skladu sa svakako svojim obavezama. Jedna od bitnih izmena koja dolazi upravo od Poverenika, institucije koja je formirana, ako se ne varam, 2005. godine, je da se ovoj instituciji povere veća ovlašćenja, naravno mislim prvenstveno na inspekcijski nadzor, ali i neke novčane kazne.Svakako će to doprineti bržem dolasku do informacija, veću proaktivnost vlasti, uz istovremeno omogućavanje zloupotreba kojih je do sada svakako bilo.Kao što sam rekao, uloga Poverenika postoji od 2005. godine. Ona nikada nije bila, da kažem, beznačajna, ali se u praksi ona svodi na ulogu jednog drugostepenog organa, jer nije u stanju da kao nezavisni državni organ građanima obezbedi informaciju. Prema važećim propisima Poverenik nije u mogućnosti ni da omogući prinudni pristup informacija od javnog značaja nekog organa javne vlasti ukoliko je građanin tražio neke podatke i nije ih dobio.Ministarka, šta to praktično u praksi znači? Evo, ja recimo dolazim iz Kragujevca. Neki Kragujevčanin je tražio od nekog javnog organa da dobije neku informaciju. Dobio je odgovor da ne raspolažu tom informacijom, a postoje indicije, recimo, da ipak je ta informacija dostupna. Poverenik nema mehanizme da izvrši nadzor i da proveri da li je to tako.Upravo će novim zakonom to biti omogućeno. I to je dobro, s obzirom da želimo otvoreno društvo, kako ste vi već rekli, u kom će građani moći da budu obavešteni o svim informacijama za koje smatraju da su svakako od javnog značaja.Isto tako, gospodin Poverenik Marinković, sa druge strane je često pričao, mi smo to podržavali, da želi neku vrstu teritorijalne decentralizacije institucija Poverenika. Da Poverenik malo više obilazi Srbiju, da napusti Beograd, da ima područne jedinice u nekim regionalnim centrima gde bi građani mogli da podnesu žalbe.Evo, opet kažem, dolazim iz Šumadije. Recimo, da Šumadija bude Kragujevac gde bi svako mogao da dobije informaciju, a time bismo uštedeli i novac i vreme građana i države.Upravo ovim zakonom daje se Povereniku mogućnost da otvori kancelarije izvan sedišta, izvan Beograda, i u drugim mestima. Time se uspostavlja jednakost svih građana širom Srbije.Na

ali Srbije je u sklopu reforme javne uprave podržava nezavisnost institucija, reforma je u EU ocenjena kao pozitivna i EU je konstantno pružala pomoć u radu oslanjajući se na pozitivna iskustva dobre prakse u svojim zemljama.Na samom kraju samo da kažem da će svakako poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati pomenuta dva predloga zakona veoma važna, jer mi iz JS uvek podržavamo rešavanje problema koji se tiču običnog čoveka. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik i potpredsednik Skupštine, Stefan Krkobabić.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Tvrdišiću.Uvažena ministarka, dobrodošli, kao što je i rekao prethodni govornik, u svoju kuću.U našem ustavno pravnom sistemu Zaštitnik građana je svrstan među najviše organe državne vlasti. U članu 138. Ustava propisano je da je Zaštitnik građana nezavistan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.Zaštitnik

Zaštitnik građana uživa imunitet kao narodni poslanik, a o imunitetu Zaštitnika građana odlučuje Narodna skupština.Prema članu 2. Predloga zakona o Zaštitniku građana o kome danas raspravljamo, Zaštitnik građana obavlja poslove nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, poslove nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i poslove nacionalnog izvestioca u oblasti trgovine ljudima, a ima i položaj posebnog tela koje štiti, promoviše i unapređuje prava deteta. Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih prava i manjinskih prava i sloboda.Dakle, vidimo da je u mnogome reč o zaštiti najosetljivijih i najranjivijih kategorija našeg stanovništva upravo ono na čemu insistira i za šta se prvenstveno zalaže i bori poslanička grupa PUPS – „Tri P“.Prema članu 19. Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše zakonitost i pravilnost rada organa uprave radi utvrđivanja da li je njihovim aktima, radnjama ili nečinjenjem došlo do kršenja prava građana zajamčenih Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, zakonima, drugim propisima i opštim aktima naše zemlje.Zaštitnik građana može preduzimati procesne i druge radnje u postupcima pri državnim i drugim organima, organizacijama kada je za to ovlašćen posebnim propisima. Zaštitnik građana je ovlašćen i da pismeno preporuči razrešenje funkcionera, odnosno inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog u organu uprave koji je povredio prava građana ili načinio propust kojim je građaninu pričinjena materijalna ili druga šteta, da nadležnom organu podnese zahtev, odnosno prijavu za pokretanje krivičnog, prekršajnog ili drugog odgovarajućeg postupka ako nađe da u radnjama funkcionera ili zaposlenog u organu uprave ima elemenata krivičnog ili drugog kažnjivog dela.Zaštitnik građana može bez prethodne najave i ometanja pregledati mesto u kojima se nalaze lica lišena slobode, lica kojima je ograničena sloboda kretanja i mesta gde su smeštene ili borave grupe čija prava štiti, a posebno mesta pod kontrolom policije i Vojske Srbije, pritvorske jedinice, zavode za izvršenje sankcija, psihijatrijske ustanove, prihvatilišta za strance i centre za azil. Takođe, Zaštitnik građana može to izvršiti u ustanovama socijalne zaštite koje pružaju uslugu domskog smeštaja deci i mladima, kao i odraslim i starijim licima.Predsednik Republike, predsednik i članovi Vlade, predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda i funkcioneri u organima državne uprave dužni su da prime Zaštitnika građana na njegov zahtev najkasnije u roku od 15 dana, a u slučaju koji zahteva hitnost postupanja čak i u roku od tri dana.Zaštitnik građana pokreće postupak po pritužbi građana ili po sopstvenoj inicijativi.U članu 38. Predloga zakona predviđeno je da Zaštitnik građana može pokrenuti postupak i po sopstvenoj inicijativi kada na osnovu sopstvenog saznanja ili saznanja dobijenih iz drugih izvora, uključujući izuzetno tu i anonimne pritužbe, oceni da je moguće da je aktom, radnjom ili nečinjenjem organa državne uprave došlo do povrede ljudskih i manjinskih prava i sloboda.Pored

su to veoma respektabilne nadležnosti i ovlašćenja koja bi Zaštitnik građana trebalo da obavlja isključivo u korist građana.Srbija ovim zakonom osnažuje institucionalni kapacitet svoje strukture Zaštitnika građana, uključujući i nacionalni mehanizam za prevenciju torture, podršku relevantnim nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i imenovanje nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima, kao i uspostavljanje kapaciteta Kancelarije Zaštitnika građana za nezavisno nadgledanje u borbi protiv trgovine ljudima, posebno sa fokusom na prava žrtava trgovine ljudima i zaštitu ljudskih prava.Osnovni kriterijumi za imenovanje Zaštitnika građana su visoki moralni karakter, integritet i odgovarajuća profesionalna stručnost i iskustvo, uključujući i stručnost i iskustvo u oblasti ljudskih prava.Članom 11. predviđena je nespojivost funkcije Zaštitnika građana i zamenika Zaštitnika građana sa drugim javnim funkcijama, odnosno delatnostima i poslovima, kao i zabrana njihovog političkog i drugog angažovanja koje bi bilo u suprotnosti sa obavezama Zaštitnika građana. Zato je dobro što mandat Zaštitnika građana traje osam godina, jer se tako omogućava dovoljan period u kojem bi izabrani Zaštitnik građana mogao efektivno ostvariti svoju funkciju.Zanimljivo je da u Francuskoj Zaštitnika prava imenuje predsednik republike, posle konsultovanja sa stalnim parlamentarnim odborima u oba doma parlamenta. U Holandiji Ombudsmana imenuje parlament sa spiska od najmanje tri osobe koje predlažu potpredsednik Državnog veća, predsednik Vrhovnog suda i predsednik Holandskog suda za reviziju. U Austriji tri političke stranke sa najviše mandata predlažu Ombudsmana, dok u Poljskoj i Mađarskoj Poverenika za ljudska, odnosno osnovna prava predlažu predsednici republika, a imenuje ih parlament. U Finskoj parlament postavlja Ombudsmana, ali je neophodna i saglasnost lidera opozicije da bi Ombudsman mogao da bude izabran.U članu 20. Predloga zakona predviđeno je da je Zaštitnik građana ovlašćen da podnese inicijativu Narodnoj skupštini, Vladi i organu uprave za izmenu ili dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata zbog postojanja nedostataka u propisima koji u primeni dovode do povrede prava građana.Zaštitnik građana ne rešava o pravima građana u smislu pravnog rešavanja, već postupa u postupku utvrđujući pravno relevantno činjenično stanje i predlaže određene mere i iznosi određene preporuke organu uprave. Tako postupak pred Zaštitnikom građana i dalje ostaje postupak vanpravnog karaktera.Zaštitnik građana ima i cilj da podstakne podnosioce pritužbe da nastoje ostvariti zaštitu svojih prava i interesa korišćenjem svih zakonom propisanih pravno zaštitnih sredstava.Zaštitnik građana ima pravo da pružanjem dobrih usluga, posredovanjem i davanjem saveta i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti deluje preventivno u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda.Predlogom zakona se naglašava i specifična uloga medijatora koju Zaštitnik građana ima u postupku vršenja kontrole preko aktivnog posledičnog delovanja između organa uprave i građana u svrhu otklanjanja povrede ili ugrožavanja prava građana i otklanjanja štete.U poslednje dve godine konstantno je rastao ukupan broj preporuka koje je Zaštitnik građana uputio organima uprave. Najveći broj primljenih pritužbi Zaštitnik građana odbaci zbog toga što nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za postupanje po njima, ali Zaštitnik građana pruža savetodavnu pomoć građaninu i onda kada odbaci pritužbu zbog nenadležnosti ili preuranjenosti.Kao što je istakao kolege Kosanić pre mene, zakon kao sedište Zaštitnika građana određuje Beograd, ali predviđa i da Zaštitnik građana svojom odlukom može da obrazuje i svoje kancelarije van sedišta.Poslanička grupa PUPS – „Tri P“ u cilju zaživljavanja mera sveobuhvatne državne strategije u prevenciji daljeg demografskog traženja čitavih, pogotovo rubnih regiona u Srbiji, predlaže da se odmah formiraju kancelarije Zaštitnika građana u Nišavskom, Pčinjskom, Jablaničkom, Topličkom i Pirotskom okrugu.Zbog svega rečenog, uvažena ministarka, uvaženi narodni poslanici, poslanička grupa PUPS – „Tri P“ će u danu za glasanje podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.

danas su na dnevnom redu zaista dva bitna zakona. Ja ću se fokusirati na Zakon o Zaštitniku građana, a moja uvažena koleginica, posle mene, Dubravka Kralj će govoriti o Povereniku.Do sada smo čuli šta je sve ovde novo i napredno u ovom zakonu i apsolutno se slažem sa tim i mislim da bi zakon bio čista desetka, ali me muči ovaj član 7, a taj član 7. ako postoji, onda nam je član 1. vrlo upitan.Šta je u stvari i ko je Zaštitnik građana? U članu 1: „Ovim zakonom uređuju se položaj, nadležnost i postupak pred Zaštitnikom građana, kao nezavisnim državnim organom, koji, pod jedan, štiti prava građana, pod dva, kontroliše rad organa državne uprave i organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije“.Sada ću se fokusirati na ova prva tri. Znači, štiti prava građana. Ako štiti prava građana, tu smo na terenu prava, ali nije dovoljno da bude samo pravnik, već i osposobljen za tumačenje i primenu a to je već položeni pravosudni ispit. Pravosudni ispit nije samo vezan za sudije, tužioce, advokate, javne beležnike i javne izvršitelje, već i za obavljanje starešinskih dužnosti u organima uprave. Na primer, načelnik uprave za upravne poslove u MUP-u, pod tom upravom je izdavanje pasoša, ličnih karti, dozvola za oružje, prijem u državljanstvo za celu Republiku Srbiju.Pod dva, kontrola rada organa državne uprave. Šta su tj. ko su ti organi državne uprave? To su sva ministarstva, sve posebne organizacije. To znači krvotok Vlade Republike Srbije. Rad organa državne uprave je uređen Ustavom, Zakonom o Vladi, Zakonom o državnoj upravi, Zakonom o ministarstvima. Rad svih tih organa je uređen Zakonom o opštem upravnom postupku, znači sistemskom zakonu. Znači, opet smo na pravnom terenu.Kako se kontroliše rad organa državne uprave? Kontroliše se po dva aspekta - da li organ države uprave na zahtev građana preduzima rad i donosi odluke iz svoje nadležnosti blagovremeno, u propisnim rokovima, i da li uopšte preduzima radnje i donosi odluke ili ćuti, takozvano ćutanje uprave.Pod dva, da li su te radnje ili odluke pravilne, da li su radnje i odluke pravilne odlučuje i ne može da se meša Zaštitnik građana, o tome odlučuju drugostepeni organi, ali da li preduzima radnje i donosi odluke u zakonom propisanim rokovima, po pritužbama građana, zaštitnik građana odlučuje.Pod tri, kontroliše organe nadležne za pravnu zaštitu imovinskih prava države Srbije. To je državno pravobranilaštvo. Ko radi u državnom pravobranilaštvu? Pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Znači, kontrolu tih ne može da vrši neko ko najmanje nije pravnik. Do sada, u ovom postojećem zakonu, imamo pravnika sa deset godina iskustva i ideja bi bila da ako napravimo da to bude pravnik sa definisano položenim pravosudnim ispitom. Dobro, da kažemo da je to višak, znači, ideja.Kao i u običnom životu, ne može da vas kontroliše neko ko zna manje od vas. Šta bismo sada tu mogli da smislimo? Ne samo da treba i nužno da je Ombudsman pravnik, već treba da dostignemo i taj nivo da ima položen pravosudni ispit, jer ako to nije, neće moći da sprovodi odredbe člana 1. Što pravnici vole da kažu, to je regres, ništavnost onog člana 1, ako se fokusiramo na taj član 7, koji vi želite da donesemo, ili kontradikcija injerto, što kažu filozofi, ili netačan pravni silogizam, svejedno, a onda u članu 1. dolazimo do stava da Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda.Vi ste u svom obraćanju i predstavljanju ovog zakona se pozvali na Venecijanske principe i ovde ste ih u nekim delovima i uvrstili, s tim što sam se ja vrlo fokusirala na traženju obrazloženja u ovih 100 stranica ovog zakona i obrazloženja istog. Moram da vam kažem da sam bila začuđena da ovoliko teksta, a da za taj član 7. imamo samo obrazloženje iz tačke 8. Venecijanskih principa.Ja sad sad citiram ovo što ste vi napisali u obrazloženju: "Kriterijumi za imenovanje Ombudsmana su dovoljno široki da podstaknu uključivanje većeg broja odgovarajućih kandidata. Osnovni kriterijumi su visoki moralni karakter, integritet i odgovarajuća profesionalna stručnost i iskustvo, uključujući i stručnost i iskustvo u oblasti ljudskih prava".Ja ovde ispred sebe imam Venecijanske principe i u toj tački osam, što ste naveli, je sve u redu, ali ste zaboravili jedan deo rečenice. Znači, niste citirali kako treba zato što ovde na kraju kaže "including in the field of human rights and fundamental freedoms". Znači, ovde niste napisali da se ovo odnosi na osnovne slobode, takođe.Zašto je to važno? To je važno zato što EU inače ima propisane četiri osnovne slobode, tako ih nazivaju. Znači, "freedom of speech, worship, from want, from fear". Znači, sloboda govora, sloboda veroispovesti, sloboda od siromaštva, sloboda od straha.Kada govorimo o tim slobodama? Gde smo opet? Opet smo na terenu prava. Znači, ako nema prava da zaštiti te slobode, o čemu mi pričamo?Prema tome, ovde možemo da zaključimo da pošto nije definisano da bude pravnik, može da bude i pejzažni arhitekta, ako je empatičan i ako je u praksi pokazao da poštuje ljudska prava.Takođe, moram da se pozovem i na lični primer. Pre nego što sam postala poslanik i dobila ovu veliku čast, radila sam u Ministarstvu spoljnih poslova u Sektoru za multilateralu, a u Odseku za ljudska prava i humanitarna pitanja. Tamo rade pravnici prevashodno, zatim ljudi sa Fakulteta političkih nauka i mi filozofi. Mi filozofi i Fakultet političkih nauka možemo da debatujemo, ali ključnu reč o svemu tome donosi pravnik.S obzirom da znate kakve međunarodne aktivnosti mi imamo i koliko je važan ovaj segment u smislu međunarodnog predstavljanja naše zemlje. Zaista apelujem i treba zaista svi zajedno da razmislimo, pogotovo ako pogledamo na neki način i uporedno pravo u smislu šta rade naši susedi, pošto volimo da gledamo šta oni rade, kao što oni vole da gledaju šta mi radimo. Zašto ne bismo sada tu dali sebi za pravo, budući da se pozivamo u obrazloženju samo na Venecijanske principe?Takođe ste se u svom izlaganju pozvali na Venecijanske principe u smislu dužine mandata. Tamo piše u tački 10, ovde ste pogrešili, pa ste u izlaganju to ispravili, da ne bude ispod sedam godina, a ovde smo odredili sad osam, i to može da bude u smislu nezavisnosti autonomnosti, da nema uticaja drugih organa, kao i odnos prema zamenicima.Zašto? Ako mi više ne biramo u Skupštini zamenike Ombudsmana, a dovedemo Ombudsmana koji nije pravnik, nema položen pravosudni ispit, nije nikakav profesor prava, nego je iz neke druge struke, kakvi će mu onda biti zamenici? Znači, to je stvarno jedno ozbiljno pitanje, budući da se ta autonomnost i nezavisnost koja se ovde pominje i u principima, u tački 22, u 11. i 10, gde se govori o nezavisnosti i, naravno, uticaja na budžet, što ste vi apsolutno ispoštovali, što se tiče nezavisnosti Ombudsmana u tom materijalnom kontekstu.Zato je vrlo važno, recimo, u Hrvatskoj, nešto je to gospođica pravnica, ta pučka pravobraniteljica, i položen pravosudni. Ona je završila uporedno pravo i na Oksfordu. U Strazburu, takođe. U Bosni i Hercegovini tri ombudsmana imamo koji su svi profesori prava sa položenim pravosudnim ispitom. Znači, u Albaniji imamo profesoru ustavnog prava. U Rumuniji imamo advokaticu koja je takođe i profesorka, a bila je i sudija i članica svih tih komiteta o kojima pričamo. Znači, apel odavde, mi smo podneli te amandmane, ali da se zaista razmisli o svemu

za izdavača Katarina Golubović. Nju često ovde citirate. Ovo je inače pet godina analize rada Zaštitnika građana Republike Srbije u periodu od 2015. do 2019. godine. U njenom timu su prof. dr Vesna Petrović, dr Katarina Golubović, znači ta gospođa, Milan Filipović, Vladica Ilić, Teodora Tomić, Tara Petrović, uz podršku tima UN za ljudska prava u Srbiji, s tim što je ovde napomenuto - mišljenje i stavovi izneti u ovom dokumentu predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove i politiku tima UN za ljudska prava u Srbiji.Zašto sam ovo pročitala? Ko pročita 140 strana ovog izveštaja izveštaja videće da se tu i te kako politički tretira ova institucija, gde se o sadašnjem Ombudsmanu govori da je nekvalifikovan i da je 10 godina studirao, gde se pominju političke afere, a ne slučajevi koji su mogli da budu proceduralni, gde se pominju gde se pominju i neki diplomatski delovi koji uopšte nisu za javnost vezano za Dževdeta Ajaza i njegovo izručenje, budući da znam ceo slučaj zato to i govorim, i to su stvari koje nisu za javnost.To sve postoji u ovde u ovom izveštaju. Postoji o Sava Mali, pominje se naravno omiljeni sudija Majić, on se citira, kao i cela ekipa, znači, da kažemo, profesora druge Srbije.Mene samo zanima zašto smo koristili taj izveštaj ili ako je korišćen i on zašto nismo koristili i naše profesore uporednog prava ili profesore sa Fakulteta političkih nauka koji se time time bave i mislim da smo ovde napravili jedno usko grlo i reklamu za njih bez preke potrebe?Ono što zaista smatram da pored predsednika naše države, koji sjajno obavlja svoju međunarodnu saradnju i ima fenomenalne uspehe, to ne može niko da mu ospori, Zaštitnik građana, koji postoji inače u 140 zemalja, je vrlo važan PR za našu zemlju, s obzirom da idemo ka Evropskoj uniji, da su tamo vrlo važna ljudska prava i odnos prema istima, moramo dati jednog od najboljih pravnika na takvu funkciju, s obzirom da ćemo po instrukcijama venecijanskih principa najverovatnije usvojiti i to da mandat traje ili joj traje osam godina. Zato je vrlo važno da se vratimo na taj početak, znači član 7. da da se u tu uvrsti obavezno da mora da bude pravnik. Ja bih najviše volela, znam da je to previše, i da ima položen pravosudni ispit, najmanje, da ne kažem da je neki čuveni profesor uporednog prava koji bi nas predstavljao u inostranstvu, budući da oni imaju jako razvijenu međunarodnu saradnju. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeća koleginica Samira Ćosović.Izvolite. Iako su na dnevnom redu današnje sednice dva vrlo važna zakona ja ću u svom obraćanju govoriti o Predlogu Zakona o Zaštitniku građana, pa ću reći da je pravni poredak Republike Srbije institucija Zaštitnika građana uvedena 2005. godine kada je donet Zakon o Zaštitniku građana.Postojanje ove institucije potvrđeno je i Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine. Uloga Zaštitnika građana je da spreči nezakonito i nepravilno postupanje države prema građanima.Još 2011. godine Zaštitnik građana je ukazao na potrebu unapređenja zakona, što je činio i u svim narednim godišnjim izveštajima, na šta su ukazivale i mnoge nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava, kao i relevantne međunarodne organizacije.Suština inicijativa za unapređenje zakona odnosila se na omogućavanje efikasnije zaštite prava građana kroz širenje nadležnosti Zaštitnika građana, omogućavanje efikasnije kontrole organa i organizacije koje rešavaju o pravima građana i usklađivanja sa međunarodnim standardima, položaja i rada organizacija ovog tipa kojim se obezbeđuje njihov nezavisan, samostalan, stručan, profesionalan i pravedan rad.

deteta.Najšira ekspanzija izvršena je samim pojmom građanin koji u predloženom zakonu obuhvata sva fizička i pravna lica bez obzira na njihovo državljanstvo i da li poseduju državljanstvo.Značajno za zaštitu prava građana je to što predloženo zakonsko rešenje donosi i duži rok za podnošenje pritužbe i propisuje da to bude najkasnije u roku od tri godine od izvršene povrede prava građana, odnosno od poslednjeg postupanja, odnosno nepostupanja organa uprave u vezi sa učinjenom povredom prava građana.U

To u praksi donosi novinu da se omogućava da pritužbe u ime fizičkog lica može podneti i udruženje koje se bavi zaštitom ljudskih prava, a koje za to dobije pismenu saglasnost fizičkog lica. Ovo je posebno značajno jer će olakšati pristup pravdi i zaštitu prava građana onim građanima koji bi imali poteškoća da sami prođu kroz proceduru neophodnu kako bi zaštitili svoja prava.Posebno je značajno kada imamo u vidu daje Zaštitnik građana forma zaštite prava koja je za građane besplatna i da se sada dodatno olakšava mogućnost da se ovaj instrument zaštite prava građana iskoristi.U današnje vreme institucija Zaštitnika građana obavlja više od same kontrole uprave po pritužbama građana. Za razliku od prethodnog ovo zakonsko rešenje ovlašćuje Zaštitnika građana da inicijative za izmenu ili dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata upućuje ne samo Narodnoj skupštini i Vladi, već i drugim subjektima, odnosno organima uprave koji podležu njegovoj kontroli, a Narodna skupština, Vlada i organi uprave imaju obavezu da omoguće Zaštitniku građana da se u postupku pripreme propisa posebno izjasne i iznesu svoj mišljenje.Želela bih da kao značajnu novinu istaknem i ulogu Zaštitnika građana koju zapravo Zaštitnik građana dobija u oblasti zaštite i promovisanja prava deteta. Predlog zakona bi omogućio da dete starije od 10 godina života može samostalno podneti pritužbu, takođe za dete pritužbu podnosi roditelj ili staratelj, ali u skladu sa principima saradnje, sa organizacijama civilnog društva i udruženja koja se bave zaštitom prava deteta uz saglasnost roditelja ili staratelja ili deteta starijeg od 10 godina.Predlogom zakona se posebno predviđa i ovlašćenje Zaštitnika građana da bez prethodne najave i ometanja pregleda ustanove socijalne zaštite koja pruža uslugu domskog smeštaja deci i mladima, kao i odraslim i starijim licima.U odnosu na dosadašnje rešenje novinu predstavlja transparenti izbor Zaštitnika građana. To podrazumeva uvođenje javnog poziva svim zainteresovanim licima da se prijave kao potencijalni kandidati za Zaštitnika građana. Izvršene su izmene u oblasti trajanja mandata pa je predloženo i produženje mandata Zaštitniku građana, ali bez mogućnosti ponovnog izbora na ovu funkciju. Trajanje mandata je planirano je planirano na osam godina iako Zaštitnik građana u toku mandata ispuni uslove za starosnu penziju on, za razliku od trenutno važećeg rešenja, nastavlja da vrši svoju funkciju do isteka mandata na koju je izabran. Ovo rešenje bi trebalo da omogući veći nivou autonomije Zaštitnika u odnosu na one koji ga biraju, ali da obeshrabri moguće pokušaje trgovine uticajem na funkciju kako bi se obezbedio reizbor.U skladu sa težnjom ka većoj autonomiji je i predlog da zamenike Zaštitnike građana više ne bira Narodna skupština, već na predlog Zaštitnika građana isključivo Zaštitnik građana nakon sprovedenog javnog konkursa.

važećem zakonu Zaštitnik građana po pravilu ne postupa po pritužbi dok ne budu iscrpljena sva pravna sredstava, što vrlo često znači odgovarajuće sudske postupke koji nažalost mogu da traju jako dugo i često zahtevaju značajna materijalna sredstva i koja obeshrabruju građane da uđu u sam postupak. Prema Ustavu Zaštitnik građana ne može da utiče. Stoga pozdravljamo to što se predlaže da se obaveze iscrpljivanja odgovarajućih pravnih postupaka odnose samo na postupke pred organima, organizacijama i koje Zaštitnik građana može da kontroliše i na taj način se donekle olakšava dolazak do zaštite od strane Zaštitnika građana.Izvinjavam se ako sam prekoračila vreme i zahvaljujem se. Zahvaljujem.Sada vas saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam da ćemo danas raditi i posle časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donose akte iz dnevnog reda ove sednice.Ovom informacijom završavamo prvi deo sednice. Nastavljamo u 15.00 časova.